Dobar dan svima, evo 9,30 možemo početi.

br. 403; Predlagatelj je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. Želi li predlagatelj dati dodatno obrazloženje? Ovdje je s nama ministar financija g. Zdravko Marić. Izvolite, Hvala lijepo. Dobro jutro svima. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene dame i gospodo zastupnici. Evo nekoliko riječi o ovom prijedlogu zakona o fiskalnoj odgovornosti. Mislim da je svima itekako poznato još 2010. godine je po prvi puta u RH donesen ovakav jedan pravni akt, dakle Zakon o fiskalnoj odgovornosti koji je imao za cilj osigurati i održavati fiskalnu odgovornost i transparentnost te posljedično osigurati postizanje srednjoročne i dugoročne održivosti javnih financija. Taj cilj se trebao postići uspostavljanjem fiskalnih pravila i jačanjem pravila za osiguranje fiskalne odgovornosti temeljem kojih je Vlada RH utvrđivala i provodila fiskalnu politiku. Navedenim zakonom uvedena su fiskalna pravila i pravila za jačanje fiskalne discipline te obveza davanja izjave o fiskalnoj odgovornosti za čelnike korisnika proračuna na državnoj, odnosno lokalnoj i područnoj, regionalnoj razini. Što donosi ovaj novi zakon? U skladu sa preporukama Vijeća EU ali isto tako naravno i sa našim iskustvima uvođenju fiskalne politike, svime onome što smo proteklih godina iskusili ali isto tako i proveli u djelo, dovode se dvije ključne odrednice odnosno dvije ključne, neću ih nazvati novine ali unapređenja i poboljšanja. A to je da se fiskalna pravila u potpunosti usklađuju sa odredbama pakta o stabilnosti i rastu te da se jača neovisnost i proširuje nadležnost Povjerenstva za fiskalnu politiku. Što se tiče fiskalnih pravila obzirom na ulazak u punopravno članstvo EU u srpnju 2013. godine RH bila je obvezna do kraja iste godine podnijeti, odnosno prenijeti odredbe Direktive vijeća iz 2011. o proračunskim zahtjevima prema državama članicama. To je onaj tzv. sixpack koji je bio vrlo često i spominjan u Hrvatskom saboru, u nacionalno zakonodavstvo te time postići usklađenost da odredbama pakta o stabilnost i rastu. Navedeno je utjecalo na potrebu donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti koji je stupio na snagu 12. veljače 2014. godine. Tim izmjenama promijenjeno je fiskalno pravilo na način da je ciljana vrijednost novog fiskalnog pravila postaje srednjoročni fiskalni okvir, odnosno cilj koji će se ostvarivati prema planu prilagodbe. Ovaj novi zakon na tragu tih izmjena pojačava fiskalna pravila te zapravo definira tri ključna fiskalna pravila. Ponoviti ću još jedanput, kako u skladu sa preporukama od Vijeća EU a tako isto i naravno sa našim određenim iskustvima. Prvo pravilo je pravilo strukturnog salda. Ciljana vrijednost pravila strukturnog salda postaje srednjoročni proračunski cilj koji će se ostvarivati prema planu prilagodbe sukladno pravno obvezujućim aktima EU. Drugo pravilo je pravilo rashoda u pogledu održivog kretanja rashoda uvodi se pravilo prema kojemu godišnji rast rashoda općeg proračuna ne smije prelaziti referentnu potencijalnu stopu rasta BDP-a koja se utvrđuje sukladno pravno obvezujućim aktima EU. Također dozvoljavaju se naravno i određena izuzeća za pojedine kategorije rashoda. Te treće pravilo javnog duga. Vezano za javni dug utvrđuje se udio javnog duga u BDP-u da ne smije prijeći referentnu vrijednost od 60% BDP-a. Ali kao što je i danas poznato Hrvatska kao i brojne druge zemlje ima naravno razinu javnog duga koja je u ovom trenutku iznad te referentne vrijednosti od 60%. Ali i tada postoje odredbe pakta o stabilnosti i rastu a isto tako i čuvenih mastriških kriterija vezano za uvođenje i zemlje zemlje koje su u eurozoni da u tom slučaju je potrebno imati putanju smanjivanja javnog duga po dinamici koja kaže razlika između aktualne razine i postojeće se dijeli sa 20. Dakle jedna dvadesetina te razlike se minimalno mora smanjivati godišnje taj javni dug. Ako prevedemo inače u brojke RH vidjeti ćete da zapravo naša putanja smanjivanja javnog duga protekle 2,5 odnosno 3 g. je više nego dvostruko zadnju godinu čak i trostruko veća nego što je, odnosno brža nego što je propisano ovim odredbama pakta o stabilnosti o rastu. Dakle to je izuzetno vrijedno i važno pravilo koje treba imati naravno u ovakvom jednom zakonu. Privremeno odgađanje primjene fiskalnih pravila bit će dozvoljeno u slučaju izvanrednih okolnosti kako su one definirane pravno obvezujućim aktima EU-a a pod uvjetom da se time ne ugrožava fiskalna održivost u srednjem roku. Ovim se zakonom definira i obveza pridržavanja preporuka Vijeća EU-a za vrijeme trajanja procedure prekomjernoga proračunskog manjka a u svrhu rješavanja stanja prekomjernog proračunskog manjka i javnog duga. Podsjetit ću vas naravno da je Hrvatska izašla iz procedure prekomjernog manjka odnosno prekomjernog deficita prošle godine temeljem rezultata fiskalne politike, temeljem balansiranja i uravnoteženja državnog proračuna odnosno proračuna opće države. Podsjetit ću da je prošle godine ostvaren i suficit opće države, uskoro ćemo o tome o tome izvješću raspravljati u Hrvatskom saboru kao i o izvješću za prvih 6 mj. ove godine koje je ja bih rekao, u najvećoj mjeri zapravo i na tragu tih dobrih rezultata iz 2017. Ali ključna odrednica, ona rezultanta koja je dovela do toga da toga da EU procijeni i ocijeni i na kraju odluči da Hrvatska više nije u proceduri prekomjernog deficita, to su upravo pokazatelji i rezultati na polju smanjivanja javnog duga o kojemu sam upravo i rekao. Što se tiče Povjerenstva za fiskalnu politiku, izmjenama i dopunama zakona, dakle još jedanput ponavljam iz 2014., uvedeno je stručno i neovisno tijelo koje prati primjenu fiskalnog pravila čije su zadaće definirane posebnim propisom. Dakle onaj prvi zakon o fiskalnoj odgovornosti, tada je Vlada odnosno temeljem tog zakona, osnovala odbor, tadašnji odbor za fiskalnu politiku međutim kako je bilo potrebno ojačati neovisnost tog odbora ali i njegovu ulogu supervizora nad primjenu zakona o fiskalnoj odgovornosti, Hrvatski sabor krajem 2013. s primjenom početka 2014., osnovano je Povjerenstvo za fiskalnu politiku kao drugo radno tijelo Hrvatskog sabora. Povjerenstvo za fiskalnu politiku Hrvatskog saboru zamijenilo je tadašnji odbor, članove povjerenstva izuzev predsjednika koji je sada u ovom trenutku još uvijek u aktualnim pozitivnim propisima po funkciji predsjednika odbora za financije i državni proračun Hrvatskog sabora imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Odbora za financije i državni proračun na razdoblje od 5 g. U ovom novom zakonu, nastavlja se s jačanjem neovisnosti Povjerenstva za fiskalnu politiku koje je definirano kao stalno, neovisno i samostalno tijelo. Vijeće EU-a još u srpnju 2014. je dalo između ostalog i preporuku da se povjerenstvo osnovano odlukom kao drugo radno tijelo Hrvatskog sabora, zakonski utemelji kako bi se ojačala njegova neovisnost i proširile njegove ovlasti. Europska komisija je izrijekom i navela kako je za rad povjerenstva potrebno osigurati odgovarajuće financijske resurse. Upravo zato i stoga ovim se zakonom Povjerenstvo za fiskalnu politiku definira kao stalno, neovisno, samostalno tijelo koje obavlja poslove svog djelokruga rada i nadležnosti određene ovim zakonom. Kako bise naglasila dodatna neovisnost povjerenstva, zakonom je propisana kako predsjednik povjerenstva se bira temeljem javnog poziva te se on organizira i upravlja radom povjerenstva profesionalno te ima pravo na plaću u visini plaće potpredsjednika Državnog izbornog povjerenstva i na njega se na odgovarajući način primjenjuju opći propisi o radu. Također, kako bise što stručnije obavljalo svoje zadaće propisane ovim zakonom, predviđeno je da povjerenstvo ima zaposlene državne službenike koji obavljaju stručne, administrativne i tehničke poslove. Sredstva za rad povjerenstva osigurat će se u državnom proračunu u razdjelu Hrvatskog sabora na posebnim pozicijama. Na ovaj način povjerenstvu se daje jača uloga supervizora nad primjenom Zakona o fiskalnoj odgovornosti ali i nad provođenjem fiskalne politike države u cijelosti sve s ciljem unaprjeđenja ukupnog sustava javnih financija. Također važno je spomenuti da su zakonom propisane i procedure u slučaju da povjerenstvo ili Vlada utvrde značajna odstupanja od fiskalnih pravila definiranih zakonom. Ključne su dvije situacije, dakle. Ako u zauzetim stajalištima tijekom izvršavanja svojih zadaća, povjerenstvo ocijeni da postoji rizik od značajnih odstupanja od ispunjenja fiskalnih pravila, o tome sastavlja izvješće Povjerenstva za fiskalnu politiku o postojanju rizika vezanih za ispunjenje fiskalnih pravila koje dostavlja Vladi. Vlada će biti obvezna na prijedlog Ministarstva financija u roku od 45 dana od zaprimanja takvog izvješća očitovati se o postojanju rizika te ako procijeni da isti postoji, obvezna je predložiti plan nužnih mjera s rokovima provedbe koje će dovesti do ispunjenja fiskalnih pravila. Povjerenstvo prati provedbu plana na temelju izvješća o provedbi plana nužnih mjera koje mu dostavlja Vlada a opet ponavljam, na prijedlog Ministarstva financija. Druga situacija je da ako usporedba makroekonomskih projekcija s posljednjim dostupnim projekcijama Europske komisije, povjerenstvo utvrdi značajna odstupanja u razdoblju od najmanje 4 uzastopne godine, o tome također sastavlja izvješće Povjerenstva za fiskalnu politiku o značajnim odstupanjima u makroekonomskim i proračunskim projekcijama koje dostavlja Vladi, Vlada opet na prijedlog Ministarstva financija obvezna je nakon zaprimanja ovog izvješća, obrazložiti odstupanja odnosno poduzeti nužne mjere u svrhu poboljšanja kvalitete makroekonomskih projekcija i o tome izvijestiti povjerenstvo. Ako tijekom proračunske godine ili prilikom izrade srednjoročnih proračunskim dokumenata, Vlada na prijedlog Ministarstva financija ocijeni da postoji rizik od značajnih odstupanja od fiskalnih pravila strukturnog salda i pravila rashoda iz ovog zakona, dužna je o tome sastaviti izvješće Vladi RH o postojanju rizika vezanih za ispunjenje fiskalnih pravila koje dostavlja povjerenstvu a koje o tome izvještava Odbor za financije i državni proračun odnosno naravno, Hrvatski sabor. Vlada je obvezna u spomenutom izvješću iskazati veličinu i uzroke te predložiti mjere koje će dovesti do ispunjenja fiskalnih pravila s učinkom ne kasnijim od proračunske godine koja slijedi nakon godine u kojoj je odstupanje utvrđeno. Na predloženi način će se ovim zakonom uzimajući u obzir sve ciljeve kao i obveze koje proizlaze iz punopravnog članstva u EU-u i niza težnji ka stvaranju jačih fiskalnih okvira na području EU-a, doprinijeti dugoročnoj održivosti javnih financija. Što se tiče, ja bih rekao, formalnih i tehničkih okolnosti koje su prethodile izradi ovog zakona, treba reći naravno da je provedeno i javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koje je trajalo od 16. svibnja do 16. lipnja ove godine tijekom kojeg nije zaprimljen niti jedan komentar a niti prijedlog za nadopunu teksta. Međutim u svakom slučaju, i danas u tijeku vaše rasprave odnosno naše rasprave kao i u okviru naravno drugog čitanja, bit će nam naravno drago čuti bilo kakve komentare, sugestije, preporuke ako smatrate ili vidite da bi se ovaj pravni okvir mogao još dodatno poboljšati. Ali ponovit ću još jedanput, što sam i rekao uvodno, ključno je zapravo o ovom novom Zakonu zapravo upravo ta dva elementa koja se tiču funkcioniranja Povjerenstva za fiskalnu politiku, te naravno poštivanja fiskalnih pravila. Ja ću još jedanput ponoviti, kada uzmemo i današnju situaciju u javnim financijama, rezultate koje isporučujemo protekle 2,5 godine, zapravo je evidentno i vidljivo je da e ta pravila da se tih pravila već sada držimo i sigurno da je dobro da imamo između ostalog i pravni okvir koji će garantirati i u srednjem i dugom roku održivost javnih financija i bez obzira na okolnosti u kojima se možemo naći, bilo danas, bilo sutra, sigurno da takve obveze moraju biti pred nositelje i voditelje fiskalne politike. Evo, ja se zahvaljujem na pažnji. **Radin, Imamo nekoliko replika. Prvu repliku ima gospodin Maras, izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Gospodine ministre, svi mi podržavamo i fiskalnu odgovornost i dobri su trendovi kada se udio javnog duga smanjuje u odnosu na ono što je visina BDP-a, pa i brže nego što to Europska komisija očekuje od nas, ali ja moram reći da što se odgovornosti tiče, apeliram na vas da popustite malo stegu odgovornosti odnosno da ne kažnjavate ljude za 5, 10, 15 kuna. Vidimo sad ogromnu pomamu kazni. Žena ne izda ili ne stigne izdati račun na margaretu 10 kuna cvijet u Koprivnici, 15 dana joj se zatvori lokal. Sa druge strane, jučer ste predložili izmjene Zakona općeg poreznog Zakona po kojem je kazna za manjak u blagajni, ako netko slučajno ima 2 ili 5 ili 15 kuna manje u blagajni, 300 tisuća kuna. Mislim da takva vrsta represije i strogoće umjesto jednog, ja bih rekao i edukativnog kooperativnog suradnje sa poduzetnicima, obrtnicima… .../Upadica Radin: Hvala,

hvala lijepo. Uvaženi zastupniče, mislim da o ovoj temi smo razgovarali i vama je isto poznato u vrijeme vaše Vlade, odnosno kada ste vi bili ministar. Slične su situacije bile, samo tada se zaista događalo o pečatiranju slastičarne koja je bila zapravo evidentirana po kao prvi puta za prekršaj. U ovom konkretnom slučaju ja dozvolite da ipak ne mogu govoriti o pojedinačnim slučajevima i različitih aktivnosti koje provode službenici, inspektori carinske i porezne uprave, ali činjenica je da prema naputku i prema preporukama koje smo složili i dali, nikad se ne ide na bagatelne prekršaje po prvi puta sa onim krajnjim mjerama. Dakle, u ovom konkretnom slučaju radi se o višetjednom nadzoru gdje je praćeno kretanje prometa i izdavanje računa i utvrđen je niz nepravilnosti i kršenja određenih propisa i ovo je bila ultimativna mjera. Nemam dovoljno vremena, ali ako bude tijekom replika još na ovu temu, svakako ću dati i malo statistike da vidite na koji način .../Govornici govore istovremeno, ne razumije se./... Hvala vam lijepo, hvala. Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora. Uvaženi ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Dakle, mi imamo Direktivu iz 2011. godine koja govori o obvezama, ispričavam se, Odbora za fiskalnu politiku. I taj Odbor za fiskalnu politiku do Prijedloga ovog Zakona nije bio tijelo koje bilo zapravo proračunsko na način da mi zapravo jedan novi Odbor, jednu novu službu ustrojavamo. Što se je to od 2011. do 2018. godine promijenilo da smo odustali od toga da to bude Odbor koji je kao bio do sada, kao jedan od Odbora Hrvatskog sabora, nego će postati profesionalno tijelo koje mora imati prostor, mora imati svoju administraciju, mora imati zaposlene ljude, mora imati dakle nešto posve drugi i inače od 47 članaka ovog Zakona, 21 članak se odnosi isključivo na Odbor za praćenje fiskalne politike. Hvala lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Gospodine ministre, izvolite. **Marić, Zdravko** Evo, hvala lijepo uvažena zastupnice također na pitanju. Probao sam nešto od toga i pojasniti u ovom uvodnom dijelu, pa evo još prilike da malo pojasnimo. Odbor prvotno danas Povjerenstvo, dakle ima nekakve, možemo tako nazvati tri etape. Prvi put je on bio jedno tijelo koje je bilo osnovano od strane Vlade RH. U drugoj etapi vi ste sudjelovali u tim izmjenama i dopunama Zakona od 2013. godine odnosno stupilo na snagu s početkom 2014. kada je to Povjerenstvo stavljeno na razinu Hrvatskog sabora gdje, ponavljam još jedanput, predsjednik Povjerenstva je po funkciji predsjednik saborskog Odbora za financije, državni proračun, a ostali članovi se biraju redom iz različitih institucija. Nabrojat će, Ekonomski fakultet, po po principu rotacije Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Pravni fakultet, Ekonomski institut, HNB, Državni ured za reviziju. Ovim izmjenama zapravo idemo na još jednu višu razinu, dakle da se u potpunosti stavlja neovisnost i stručnost .../Govornici govore istovremeno, ne razumije se./... da predsjednik bira se na javnom natječaju. **Radin, Furio Hvala lijepo. Pozdravljam ministra i njegove suradnike. Prvenstveno o ovoj komponenti javnog duga veliki značaj doprinijelo je refinanciranje koje ste uporno provodili. Znači, zamjenjujući prijašnje prijašnje visoke stope kamata koje smo bili .../Govornik se ne razumije./... i drugim zaduživanjem i to je imalo značajan efekt. To se vidi i na padu javnog duga. Međutim, ono što tu nedostaje, to je zapravo onaj realni utjecaj, utjecaj novoga zapošljavanja, novih radnih mjesta da pomogne toj politici koja će u jednom trenutku kada kamate krenu uzlaznim trendom, više neće biti moguće tako. Ali ja bih ukazao na jedan paradoks koji se događa. Raste broj radnih mjesta, raste ukupna masa plaća i onda nam se događa da u reformi porezne uprave, kao što je za zdravstvo, umjesto da taj iznos koji raste sam po sebi sa postojećom stopom bude dovoljan, mi povećavamo zapravo vi predlažete povećanje stope za izdvajanje u zdravstvo, a time zapravo se potvrđuje da se ne provode stvarne reforme u zdravstvenom sektoru. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala gospodine Panenić. Izvolite gospodine ministre. **Marić, Zdravko** Hvala lijepa. Uvaženi zastupniče, evo idući tjedan ja se nadam da ćemo imati priliku govoriti i razgovarati, diskutirati i radujem se tome o novim poreznim izmjenama, ovaj paket 9 zakona, pa ćemo se dotaknuti toga. Samo ovaj prvi dio, dakle, što se tiče javnog duga, dakle, dobro ste apostrofirali u smislu pada kamatnih stopa, koje smo ja bih rekao, aktivnom politikom upravljanja javnog duga učinili u proteklom razdoblju, preko 2 milijarde, kada budu podaci za cijelu ovu godinu, ja sam siguran da će taj trend smanjivanja ukupnih troškova kamata biti nastavljen i zapravo i na korist i na ponos, ja bih rekao, svim hrvatskim građanima i poreznim obveznicima, jer na razinu duga koju plaćamo, koju plaćamo, 3% BDP danas smo to uspjeli smanjiti sigurno je previsoko. Međutim, na kretanje javnog duga, troškovi kamata zapravo i ne utječu, kamate su sastavni dio rashodne strane dakle, uz to smanjivanja troškova kamata, ključna odrednica je bilo upravo ovaj suficit, odnosno, svođenje javnih financija na neuravnoteženu razinu. **Radin, Furio Hvala lijepo ministre Marić. Znači, prema ovom zakonu koji ste donijeli u Sabor, postoje jasno, da su hrvatske vlade i vaše vlade HDZ-a, posve neodgovorno raspolagale proračunskim novcima i zadužile ovu državu za sljedećih 100 g. Vi sada imate zadatak i mogućnost taj dug smanjivati prema uputama Europske komisije, šteta što to niste učinili sami. Ali ja ovdje moram ponoviti pitanje, s obzirom da se vama pruža još jedna nova prilika, zašto tu isto priliku ne dozvolite hrvatskim poduzetnicima i obrtnicima, nego ih krvnički kažnjavate, pa zatvarate cvjećarnu za 10kn, pekarnicu za 24 kn, ribarnicu za 15 kn. Da li je doista potrebno da ljudi uništavamo zbog takvih malih iznosa, a istovremeno vi zamračujete 10 milijardi kuna i uporno i dalje imate imate novu šansu. Prema tome, mislim da biste nešto mogli i sami naučiti iz primjene ovoga zakona. Hvala lijepo. provedeno je nešto preko 13000 nadzora različitih vrsta po osnovi fiskalizacije u prometu gotovinom, zajedno porezna uprava i carinska služba. U prosjeku od županije do županije, postoci se razlikuju, ali u prosjeku, oko 45%, dakle gotovo 50% utvrđenih nepravilnosti. Možemo zaključiti otprilike, da svaki drugih nadzor utvrdi određenu nepravilnost i nepoštivanje propisa. Što se tiče statistike ovih krajnjih mjera koje kako poreznim obveznicima, a vjerujte tako ni carinskoj službi, odnosno, poreznoj upravi nisu drage i zaista su krajnja mjera koja se poduzima, one su na razini 2% od ukupnog provedenih aktivnosti samog nadzora. To je zaista, ta krajnja mjera, koja slijedi nakon nekoliko tjedana i analiza rizika i provedenih mjera nadzora, koja onda u konačni mora rezultirati nažalost i takvim mjerama, ali 2% ponavljam još jedanput. kojima kolege žele uporno danas raspravljati, raspravljamo sljedećih tjedan dana. Međutim, vrlo je interesantno da mi kao saborski zastupnici, ne raspravljamo, što je možda u ovom Zakonu ključno za nas kao saborske zastupnike. A to je što to povjerenstvo za fiskalnu politiku treba reći, da je ono u principu naša produžena ruka. To povjerenstvo za fiskalnu politiku će u svom izvješću omogućiti, vidim da se neki kolegice i kolege smiju, jer su ga u svom mandatu poprilično obezglavile. To povjerenstvo za fiskalnu politiku donosi neovisnu ocjenu i procjenu vođenja fiskalne politike jedne države. Međutim, ono što je vrlo bitno, koga Hvala. Gospodin Šuker.

i ove prethodne teme koje smo u okviru replika raspravljali, ali dobro je da i o tim temama razgovaramo međutim, u pravu ste upravo u tom dijelu. Dakle širina ovog zakona i odgovornost na svim razinama upravljanja i funkcioniranje države, dakle, od centralne države, prema lokalnoj razini, pa i do naravno razina, ovih trgovačkih društva, bilo u državnom bilo u lokalnom vlasništvu. To je upravo ona stvar na koju treba posebno apostrofirati, jer sam naziv toga puno govori, dakle, upravo fiskalna odgovornost, mislim da ponukani iskustvom i drugih zemalja, ali prije svega iskustvom Hrvatske, možemo biti zapravo sigurni da i ovakve odredbe će doprinijeti daljem poboljšanju i ne samo odgovornosti, ali o ukupnom rezultatu i funkcioniranju javnih financija. Hvala. Hvala vam lijepa gospodin Bulj, imenovanju i nadležnostima povjerenstva za fiskalnu politiku, tim više što se sjećam da je 2012. i 2013. povjerenstvo za fiskalnu politiku dalo negativnu ocjenu, negativno se odredilo o brojnim temeljnim financijskim dokumentima koji su dolazili u ovaj Sabor, pa o tome nije bilo nikakvih problema i to nije prouzročilo nikakvu štetu. Ovakvim imenovanjem povjerenstva za fiskalnu politiku, daje mu veći značaj i na određeni način izoštrava odgovornost Vlade putem ovog povjerenstva prema Hrvatskog sabora. No to nije jedini domet zbog čega sam se javio za repliku, nego ono što je rekao kolega Šuker, a to je da da ovaj zakon u značajnoj mjeri pooštrava odgovornost, ne samo na državnoj razini, nego na razini jedinice lokalne samouprave. U tome vidim značaj ovoga zakona i u tom smislu i podržavam Hvala lijepo uvaženi zastupniče i na vašem komentaru i pitanju, odnosno, sugestiji. Upravo taj element povećane odgovornosti, je nešto što treba apostrofirati, uz ono maloprije spomenuto, dakle, bez obzira što apostrofiramo, da su tu i preporuka Vijeća EU, ne samo za Hrvatsku, za brojne druge zemlje. Ja ovdje prije svega govorim da je ovo isključivo naš proizvod, dakle naše promišljanje, jer i mimo ovoga zakona, kojeg danas raspravljamo i nadam se da ćemo donijeti u Hrvatskom saboru odnosno da ćete ga izglasati, ta fiskalna pravila u praksi već danas funkcioniraju, dakle ne izmišljamo ništa novo, mi se tih pravila već samih po sebi danas držimo i nije došla Europska komisija ili bilo koji drugi inozemni čimbenik i nama otvorilo oči i prosvijetlilo pamet da je potrebno i nužno smanjivati javni dug u Hrvatskoj i smanjivati troškove kamata. Ponavljam još jedanput, zatečeno stanje gdje plaćamo 12 milijardi kuna kamata godišnje što je proračun, ukupni proračun funkcioniranja Ministarstva znanosti, obrazovanja u tom trenutku. Danas smo smanjili za preko 20%. Hvala. **Radin, Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre, održivost javnih financija dovelo je i do suficita, mislim da je to vrijedno podsjetiti i danas, ono što se zaboravlja i to je samo jedan od dokaza da je vlada vrlo odgovorno pristupila javnim financijama i vrlo uredno njima gospodarila. Pozdravljam i jačanje povjerenstva koje će u neku ruku biti korektiv, koliko god neki od kolega to ovdje negodovali zbog toga. A dobro je makro ekonomske projekcije vlade koje su se pokazale zapravo vrlo sličnim onima koje daje Europska komisija pokazuje da smo na dobrom putu. Jednako tako i pozitivne ocjene rejting agencija pokazuje da smo bili fiskalno odgovorni. Ne manje važno, i gospodarstvenici koji žele ulagati u RH, jednako tako gledaju na onu financijsku stabilnost zemlje pa mislim da je i ovaj zakon vezan uz to. Trošenje javnog novca mora biti transparentno i mislim da svi moraju shvatiti da moraju biti fiskalno odgovorni, dakle od razine središnje države prema lokalnim jedinicama. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa uvažena zastupnice. Evo vi ste isto jednu dobru temu otvorili, u pravilu kada govorimo o fiskalnoj odgovornosti, govorimo o odgovornosti trošenja proračunskih sredstava, izvršavanja proračuna. Ali jednako je važno i odgovornost u samom planiranju proračuna i tih proračunskih projekcija. Dakle ne samo iz perspektive samog državnog proračuna i onoga što raspravljamo u Hrvatskom saboru, nego iz perspektive ukupnog gospodarstva. Jer i hrvatsko gospodarstvo prati prije svega projekcije odnosno sa razine centralne vlasti projekcije makro ekonomske, projekcije proračunske i između ostalog njih ukalkulirava u svoje projekcije, a u pravilo gospodarstvo kada radi projekcije radi minimalno za iduće 3, 5, 7, nekad naravno i više godina. I zato i je važna upravo odgovornost i na toj razini da te projekcije budu kredibilne, da budu odgovorne i vjerodostojne, odnosno mislim da opet, ponovit ću još jedanput, rezultati koje polučujemo u protekle dvije godine zapravo pokazuju da smo upravo na tom tragu, a ne mali broj puta i bolji od onoga što smo originalno predvidjeli. Hvala. **Radin, Furio Hvala lijepo. Ministre, stabilnost financijska ili fiskalna odgovornost je bitna, ali činjenica da mi imamo dobre propise i prije ovoga sad vašega prijedloga, činjenica je da je 10 milijardi kuna mjenica bez pokrića koristio Agrokor, bez pokrića. A postojalo je Vijeće za stabilnost. Osobno sam digao kaznenu prijavu. A dok danas imamo, evo možete pratiti u medijima, 10 000 kuna onima koji nisu prijavili u vrgoračkom kraju u Dalmaciji da će brati grožđe, kazna. Koliko je poticaja? I tih mjera koje su trebale ići tim poljoprivrednicima otišlo npr. u Agrokor? Vi to morate znati iz više stvar jer ste sad i službenik državni, a radili ste u Agrokoru.

Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Evo na kraju ste svoga djela zapravo potvrdili da niste, da ne kažem krivo mislili jer nemojmo brkati dva povjerenstva. Ovo je povjerenstvo za fiskalnu odgovornost, odnosno za fiskalnu politiku, tamo je povjerenstvo za financijsku stabilnost. To je drugo tijelo koje je osnovano je osnovano pri HNB-u čiji su članovi predstavnici od guvernera preko vice guvernera, 2 predstavnika HANFA-e, a jedan predstavnik Ministarstva financija, po funkciji ministar te jedan predstavnik državne agencije za sanaciju banaka i osiguranje štednih uloga, dakle dva različita tijela. Naravno da može biti u određenim vrlo malim dijelovima i određenih preklapajućih stvari, ali ipak zaista govorimo o 2 različita elementa. Što se tiče ovog segmenta koji ste spomenuli, kratko ću se referirati, imam još tih dovoljno sekundi, idući tjedan, pretpostavljam i vjerujem da ste jučer čuli, između ostalog i jedna od preporuka koja je došla od voćarske zajednice i udruge da se upravo poljoprivrednim radnicima sezonskim i povremenim u poljoprivredi kroz porezni tretman omogući i olakša njihov rad. O tome ćemo idući tjedan, ja vjerujem da ćete biti zadovoljni. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Želi li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prva na redu je gospođa Grozdana Perić ispred Kluba zastupnika HDZ-a. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima i suradnicama. Evo pred nama je novi zakon o fiskalnoj odgovornosti, kao što je ministar prethodno rekao od 2010. kada je prvi put donesen taj zakon mijenjali su se oblici i načini kako je to povjerenstvo radilo. Da bi zadnjim izmjenama samo povjerenstvo, odnosno iz odbora prešlo u povjerenstvo koje je oformljeno na razini Hrvatskog sabora gdje je predsjednik Odbora za financije ili predsjednica u ovom slučaju je i predsjednik tog povjerenstva, a uz predsjednika po funkciji su i ostali članovi koji su birani temeljem prijedloga Odbora za financije, a inače su ugledni članovi akademske zajednice, a to su predstavnici ekonomskih i pravnih fakulteta po jedan, Instituta za javne financije, Instituta ekonomskog i Državnog ureda za reviziju te isto tako predstavnika Hrvatske narodne banke. Kao ono što treba prvenstveno istaknuti da je s obzirom na ulazak u punopravno članstvo EU-a i poštovanje upravo direktive vijeća, ovo povjerenstvo zaista je trebalo i moralo biti neovisno tijelo koje će donositi određene preporuke koje će prepoznati isto tako određene moguće rizike koji se mogu dogoditi u nekom narednom razdoblju ili su već u onome momentu kada se odnosi proračun, kad se predlaže, kada se donosi isto tako i provjerava polugodišnje izvješće proračuna, dakle jako je važno da to povjerenstvo bude zaista i da može svojim stručnim preporukama dati sugestije i metodologiju i načine kako to riješiti. U ovom razdoblju, u ovih 5 g. Odbor za financije i tehničke službe odbora su bile ogroman suport, znači podrška samom povjerenstvu i svi predsjednici koji su bili u tom periodu su davali maksimum da bi bilo što neovisnije i davalo što kvalitetnija izvješća i moramo napomenuti da samo povjerenstvo je po naš u pravilu nije javan prema tome, to su zatvorene sjednice a uvijek je pred samo donošenje proračuna ili izvješća, na klupe odnosno na stranicama Sabora se daje stajalište koje onda svi mogu pročitati. Dakle kao što je ministar napomenuo, bitno je da samo povjerenstvo i da fiskalna pravila koja treba poštivati, da su to 3 fiskalna pravila, pravila strukturnog salda, pravilo rashoda i pravilo javnog duga. Kao što znate, u posljednje upravo ova dva pravila su a pogotovo referirajući se na izvješće za 2017. i evo prvo polugodište 2018., ispunjena su fiskalna pravila osim ovog trećeg a to je pravilo javnog duga koje, evo kao izuzeće je moguće na ovakav način iskoristiti. Naime, ministar je sam objasnio da je naša razina smanjivanja javnog duga zapravo puno veća od onoga kako to pravila propisuju. Dakle ono što je bitno, predsjednik povjerenstva bi trebao biti profesionalac koji će se birati javnim natječajem. Njegova visina plaće će biti u visini potpredsjednika DIP-a. Uz to, u samom Povjerenstvu Uz to, u samom Povjerenstvu za fiskalnu politiku će i dalje biti članovi kao što je to bilo i do sada dakle, akademska zajednica ali koja će biti na prijedlog Odbora za financije isto tako izabrani od Hrvatskog sabora, dakle to će biti predstavnici ekonomskih fakulteta, bit će predstavnici pravnih fakulteta, po jedan predstavnik, Instituta za javne financije, Ekonomskog instituta, predstavnik Državnog ureda za reviziju i predstavnik HNB-a. Ono Ono što je predviđeno sada već to je da bi zapravo za stručne i administrativne poslove i tehničke poslove bila osigurana sredstva u slijedeće proračunu a to znači oko milijun i pol kuna za početak, dakle kao posebna glava koja bi bila u okviru samo Hrvatskog sabora i to bi bilo samostalno i neovisno tijelo. mandat predsjednik povjerenstva je 5 g., dakle ono što je važno da evo će se preklapati i sa mandatima različitih sastava Sabora, dakle počinje na polovici mandata ovog Sabora i bit će i za razdobljem u slijedećem periodu kada to bude neki drugi sastav što je isto jako važno za određenu neovisnost. Sami članovi su isto birani na razdoblje od 5 g. međutim oni nemaju status zaposlenika nego oni primaju samo naknadu za svoj rad ali su i dalje zaposlenici institucija iz koji dolaze. Sam ministar je rekao što su procedure ukoliko samo povjerenstvo utvrdi da postoje određene anomalije, na koji način tada povjerenstvo reagira, kome dostavlja primjedbe i zapisnike a to znači Vladi koja je dužna u određenom roku dati dati određene odgovore i Ministarstvo financija. Dakle to proceduralno ne bi smjelo biti problem. Mislim da ovo povjerenstvo sada koje kreće, koje bi trebalo krenuti sa radom u slijedećoj godini će imati puno lakši posao nego što je to bilo u nekom prethodnom periodu kada su i određeni problemi i izazovi bili i pred ovim Saborom, a isto tako i ekonomsko kriza i sve ostalo što je posljedično onda imalo na proračun, ali svejedno držimo da na ovaj način neovisnost povjerenstva mora biti biti potpuno zakonodavno riješena na način da to zaista bude neovisno tijelo koje će davati kvalitetne sugestije, isto tako prepoznavati određene opasnosti koje se događaju kod donošenja proračuna ili kod funkcioniranja sustava. Ja bih samo htjela napomenuti da je člankom 34. gdje iz onog razdoblja kada sam i ja u lokalnoj samoupravi ustrojavala, odnosno gradonačelnik naš proračunski nadzor, tada je već su postavljeni temelji kako zapravo naš proračunski nadzor je morao biti izravno odgovoran gradonačelniku koji je uz ostalo i morao dati i davat će i dalje izjavu o fiskalnoj odgovornosti i to ne samo onaj na razini lokalne samouprave, nego su to, kako je pobrojano i u čl. 36. znači svi čelnici općinski načelnici, župani, pa onda vidite ovdje svi obveznici odnosno čelnici proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, trgovačkih društva, predsjednici uprava trgovačkih društava pa na dalje, dakle svih pravnih osoba što je jako važno da tamo gdje državni proračun i lokalni proračuni imaju vlasništvo ili suvlasništvo, svi ti čelnici i predsjednici uprava moraju poštivati ovaj Zakon i dalje dakle, davati izjave o fiskalnoj odgovornosti, što je izuzetno važno i na taj način zapravo odgovarati za svoj posao. Evo, dakle Klub HDZ-a podržava ovaj Zakon i nadamo se da ćemo to i u drugom čitanju što prije ostvariti da bi primjena bila zaista od 1.1.2019. godine. Hvala. Hvala lijepa. Ispred Kluba zastupnika SDP-a, gospodin Boris Lalovac, izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovani ministre sa suradnicima iz Ministarstva financija. Jedan tehnički zakon koji pomaže kolegama u Ministarstvu financija, da kažemo da i obuzda nekakvu javnu potrošnju i mislim da je ovo dobar zakon i zato još jednom čestitam kolegama na kvalitetnom prijedlogu Zakona koji su dostavili ovdje pred nas saborske zastupnike. Kada vidite nekakvu povijest, nekakvih javnih financija vidite kada se ovaj Zakon prvi put pojavljuje. Mislim u doba kolege Šukera kada je jednostavno Hrvatsku pogodila teška ekonomska kriza, recesija, i kada nije bilo lako držati ne samo rashode nego prvenstveno i prikupljati prihode, kada su se sve zapravo europske zemlje, dogodilo im se da veliki udar na javne financije i zapravo cjelokupna ova priča javnih financija određenih fiskalnih pravila već tada i kreće i tada se zapravo i donosi taj prvi zakon 2010. godine. Ulaskom RH u EU naše približavanje tzv. nekoj fiskalnoj uniji zahtjevalo se pridržavanjem pakta o stabilnosti i rastu, tako da se već tada promijenjeno određeno fiskalno pravilo na način da se ciljana vrijednost novog fiskalno pravila postaje srednjoročni proračunski cilj koji će ostvariti se prema planu prilagodne. Znači, ono što je EK zapravo nalaže, ne nalaže znači nužne, brze, određene rezove kada se dogode određeni šokovi na tržištima, nego se postavlja jedan srednjoročni cilj tako da je unutar toga, znači tog pravila koji je postojao 2014. godine, ovim novim Zakonom se sada znači u potpunosti smo prilagođavamo preporukama Vijeća EU i i fiskalna pravila se u potpunosti usklađuju sa odredbama Pakta o stabilnosti i rastu, te se jača neovisnost i proširuje nadležnost Povjerenstva za fiskalnu politiku. Ukoliko nam je cilj da uđemo i u Europsku monetarnu uniju, znači da prihvatimo i euro kao jedan od oblika naših dugoročnih određenih ciljeva, mislim da je jedan od preduvjeta je također i usvajanje ovih fiskalnih pravila i mislim da u tom kontekstu nema nikakvih primjedbi i to su određeni planovi Vlade, bez obzira bila ona lijeva ili desna, znači određeni planovi i tu mislim da nema nikakvih nedoumica i svakako i na ovaj jedan zakonodavni dio se prilagođavamo tom mehanizmu i nadamo se da ćemo i čim prije 2020., 2021. kao jedan od uvjeta imati kada vas i gledaju, da imate određena zadovoljena određena i fiskalna pravila jer kad znamo kada su se određene krize i događale, znamo da su određena fiskalna pravila pojedine zemlje su čak bile natjerane da čak stavljaju u Ustav. Ne znam da li je ovaj, da neke zemlje su čak i u Ustav stavljale fiskalna pravila. Zamislite da se nama dogodilo da morali smo u Ustav staviti određeno fiskalno pravilo, pa da ga moramo izglasati itd. sa nekom 2/3 većinom itd. i zbog toga u kontekstu smatram da je ovo dobro. Znači, ona su pojačana ne samo ovo pravilo strukturnog salda, koji vam je razlikuje se od onog salda deficita kojeg zapravo ovdje se u konačnici kada se prezentira ovaj proračun ovo je još zahtjevniji zadovoljavanje ovoga strukturnog salda jer kad pogledate u samu definiciju, to imate definiciju, odnosno značenje pojma strukturnog salda da je to manjak ili višak općeg proračuna koji isključuje cikličke ekonomske učinke, znači jednokratne i privremene mjere koje mogu imati utjecaj na prihode, odnosno rashode općeg proračuna. Znači strukturni saldo još je rigorozniji od ovoga salda kojeg se ovdje postavlja kada mi ovdje raspravljamo u ovom visokome Domu, tako da kada gledate određeno to fiskalno pravilo i postavljanje strukturnog salda mislim da je u tom kontekstu još rigoroznija mjera upravljanja nekakvim javnim rashodima. Također drugo pravilo koje je dodano kao pravilo rashoda je u pogledu održivog kretanja rashoda uvodi se pravilo prema kojem se godišnji rast, rashod općeg proračuna ne smije prelazit referentnu potencijalnu stopu rasta bruto domaćeg proizvoda kojim se utvrđuju sukladno pravno obvezujućim aktima EU. Također dozvoljavaju se izuzeća za pojedine kategorije rashoda, prvenstveno mislim, ne znam da li se ovdje kamate, na njih ne možete utjecati nekad, ovisno o …/Govornik se ne razumije./… tržištu. Međutim ovo je dobro i ovo daje određeni prostor svakom sadašnjem i budućim ministrima financija da kada se događaju ekonomske aktivnosti koje se vide u gospodarstvu, normalno da apetiti svih određenih ministara rastu više nego što može država potrošiti. država potrošiti. Mislim da je ovo dobro i daje i predsjedniku Vlade i ministru financija nekakav dodatni argument jer nije lako na brojne zahtjeve, kažem, kada ide dobro, kada ekonomija raste 2 do 3% da se obuzda ta određena javna potrošnja jer ono što nam što nam je povijest pokazala zapravo da upravo pretjerani rast određenih javnih rashoda može u budućnosti kada se dogode određene poremećaji u financijskom tržištu kasnije teško izlazimo iz određenih tih strukturnih deficita. I mislim da je ovo drugo pravilo koje također sada ovdje se primjenjuje svakako će u budućnosti, odnosno već sada primjenom određenih tih pravila rashoda daju dodatnu kontrolu nad rashodima. Treće je pravilo pravilo javnog duga koje se vezuje uz javni dug utvrđuje se udio javnog duga u BDP-u ne smije preći releventnu vrijednost od 60%, ako udio javnog duga prelazi navedenu vrijednost razlika između udjela javnog duga i BDP-a i referentne vrijednosti se mora smanjivati po dinamici koja je u skladu sa pravno obvezujućim aktima EU, ovo što je ministar zapravo i rekao, određeni …/Govornik se ne razumije./… i koji se moraju zadovoljiti, koji moraju imati određene svoje putanje i ukoliko stremimo ulasku u Europsku monetarnu uniju mislim da je ovo pravilo svakako pravilo javnog duga ima svoju određenu težinu, pogotovo kada znam o da se sada i obuhvat države računovodstveno, odnosno se mijenja prema ESA standardima i tu vam se sada puno toga uključuje i kada se zapravo analizira i određeni javni projekt, javni programi iz određenih drugih područja, pogotovo određeni infrastrukturni projekti, vrlo se detaljno čitaju svi ti ugovori da vide koliki su rizici na poduzetniku, koliki na državi tako da u konačnici to može jednog dana i prema toj metodologiji se proglasiti da su to dio javnog duga, tako tako da smatram da pravilo javnog duga, a znamo da su tu nažalost u javnom dugu, evo sad smo ovdje danas govorili i bilo uvijek se provlači brodogradnja, kad vidite da se 30 milijardi 30 milijardi sve vlade koje su zapravo davale za održavanje javne brodogradnje, tamo je 10% javnog duga, znači 10% javnog duga vam je samo otišlo u brodogradnju. Onda kad uzmete da se isto saniralo zdravstvo nekoliko puta, pa tu je vjerojatno isto 10 do do 15% javnog duga. Onda kad vidite da jedan dio mirovinskog sustava čini i taj dio javnog duga, onda zapravo dobijete, kad dobijete ovaj dio, kad dobijete koliko je to javni dug, onda vidite zapravo kolika je mogućnost manevra ministra financija u nekakvim težim ekonomskim okolnostima, zapravo kako to sve obuzdati, zapravo kako to dovesti pod kontrolu. Jer u konačnici se samo njega gleda kao da je odgovoran za javne financije, zapravo međutim cijela ova vlada treba u tome raditi, stremiti na odgovornom upravljanju rashoda. Ovdje što se zapravo govorilo, postavila se određena nedoumica da li se stvara nekakva nova agencija, novo povjerenstvo, novi nekakav nekakav dio novog zapošljavanja u ovom djelu gdje se taj povjerenstvo, gdje će imati sada neovisnog čovjeka koji će biti sada plaćen iz državnog proračuna, moram reći da i nama kada smo bili prije nekoliko godina je također iz europske komisije bile su određena sugeriranja da ta osoba koja vodi povjerenstvo za fiskalnu politiku, upravo da bi se maknula iz Ministarstva financija, iz Sabora, da bude jedna neovisna osoba, barem i u nekakvom djelu da bi imala svoj određeni status kada kažem u određenom djelu kako stoje javne financije, da ima jedna potpunosti, čak i da sjedi izvan određene institucije koju …/Govornik se ne razumije./… Mislim da je to dobro, gledajte, nije baš lagano kada stojite u Ministarstvu financija pa morate dati nekakvo mišljenje pred ministra ili kad ne znam, sjedite tu u Saboru, čini mi se kolegica Grozdana nije mogla glasat, nego su oni glasali drugi, ali ona je to morala potpisat, onda znate kad izađe u javnost onda stoji njezin potpis, a zapravo kolegica uopće ne može glasati i sad mi govorimo kao da je tu nekakva i onda vam uvijek netko kada gleda, nije čak problem u Hrvatskoj, nego kad netko gleda iz vana pa kaže predsjednica nekog odbora, onda nekakva članica stranke itd. i zato mislim da je ovdje dobro i ovo što ste ovdje naveli da ne može biti član političke stranke i da može biti da čak i nije smio biti u ovo što ste stavili kriterije za tu osobu. Mislim da je to dobro. I u tom djelu svakako pohvale. Jer nije uvijek bitno kako mi sami sebe gledamo tu, nego je bitno kad vas gledaju te rejting agencije, bitno je kad vas gledaju, ne znam dođe svjetska banka, …/Govornik se ne razumije./… kad vam dođu ti neki svjetski investitori pa kad vas kažu gledajte ipak idem tamo u razgovor sa određenim predsjednikom povjerenstva za fiskalnu politiku dobije jednu neovisnost da on sjedi odvojen, da on ipak ima nekakva mišljenja, da on može neovisno reći u tom djelu i mislim u tom kontekstu da je to dobar iskorak i da to nevezano jer to sad košta, znam da je danas, ja znam i mi smo se bili protivili pa zašto to sad, jer odmah javnost reagira to je nekakva nova zapošljavanja, nova nekakva kadroviranja itd. mislim da se ovdje od toga moramo maknuti i da se u ovom kontekstu radi se ne razumije./… i čini mi se da i u drugim zemljama su oni potpuno su izvan sustava javne državne uprave. Ja znam da su nama čak i govorili, kada smo raspravljali da bi čak trebalo upravljanje javnim dugom, ići u nekakvu posebnu agenciju, da se te ljude može platiti, jer ipak upravljaju sa 60% sa 60% javnog duga. Te ljude ne možete platiti, oni imaju niska primanja, očekivati od njih da uštede određene milijarde. Pazite, isti takvi poslovi, kada idete u bankama, plaćaju ne znam po 20, 30, 50 tisuća kuna, a te iste naše ljude ne možemo ih nagraditi, a rade veliki posao. Tako da mislim, da u tom kontekstu je to dobro i da se tom treba maknuti određena politiziranja ide se na javni natječaj, biti će kao što ste to ovdje naveli, da ima određena vidim čak 8 g. radna iskustva u područjima javnih financija. Znači ne možete tek tako nekoga postaviti, postaviti, mislim da ta razina struke je također dosta rigorozna i pogotovo u ovom dijelu gdje se te naveli, da ne može biti član političke stranke, mislim da je to svakako određeni iskorak, pogotovo zato što i ovdje sastoji se od ovih drugih institucija, do Državnog ureda za reviziju, jer znamo da oni daju mišljenja nezavezano koja je stranka na vlasti, daju pozitivne ili …/Govornik se ne razumije./… mislim da je u tom dijelu se također Državni ured za reviziju je postaje sve više i više je samostalno tijelo. Znamo da to radi Ekonomski institut i mi si na ovaj način ipak jačamo te neke institucije i u tom kontekstu svakako ću osobno podržati. Mislim da radi se o jednom kvalitetnom zakonu i da za nekakva buduća vremena koja danas jesu dobra, a kakva će biti za koju godinu, da svakako daju jednu puno širu jednu odgovor n ost za upravljanjem javnim financijama, odnosno, olakšavaju cijeloj toj administraciji koja time upravlja. Dobro da se je to krenulo sada u tim boljim vremenima, kada su teška vremena i kada jako padaju prihodi, tada se tuđe donose određeni zakoni, puno je više emocija, puno je više nekakvih drugih čimbenika, mislim sada kada se sve to stabilizira, mislim da je dobro da se takvi zakoni sada donose i svakako se nadam da će ih i drugi podržati, jer inače Klub SDP-a će podržati ovaj zakon. Zahvaljujem. Hvala i vama. Ispred Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, gospodin Tomislav Panenić, izvolite. **Panenić, Tomislav (MOST)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre suradnicima, kolegice i kolege. Pred nama je prijedlog novog Zakona o fiskalnoj odgovornosti, koji treba svakako osigurati održati i u budućem vremenu jednu fiskalnu odgovornost, transparentnost, da bismo postigli dugoročno održiv javne financije. To je već i u ovom raspravama i naglašeno, sve su evo, rekli, prije mene kolege, pa onda ne bi u tom dijelu ponavljao, ali u biti trebamo se vratiti na proračun, proračun kakvoga mi doživljavamo, u biti on može biti uvijek razvojan, uvijek socijalan. Još nisam čuo kod donošenja niti jednoga proračuna, da nije bio razvojan i da nije socijalan. kada pogledamo rezultate svih tih proračuna iz protekloga vremena, onda dođemo do saznanja da vrlo malo su razvojni, neki su čak bili i štetni, socijalni, sve manje i manje su, ukidaju se brojna prava, tako da samo je ostalo neko tepanje koje slušamo svake g. i naravno da vladajuća opcija je uvijek u pravu sa svojim izjavama, opozicija pokušava koliko god je to moguće biti konstruktivna, u jednom dijelu postanu čak i provokativni, kada ukazuju na određene stavke proračuna i koje definitivno su nepotrebne, isključivo su rastrošne, nisu u funkciji, pogotovo razvojne. Onda dođemo do jednih ključnih postavki, da li isključivo da bude uravnotežen. Ako je uravnotežen, da imamo prihodovnu stranu, na kojoj je porezna presija, s druge strane imamo potrošnu stranu, koju čine ugl. zapošljavanje i projekti koji ne doprinose niti gospodarskom razvoju, niti onim stvarnim potrebama i onda možemo reći samo je ispunjen cilj, imamo uravnoteženost. Ali, sadržajno i ja bi se stvarno ne bi složio, ako je potreba za deficitom, da će to pokrenuti pozitivne gospodarske tijekove, onda bi vjerojatno da se takav prijedlog proračuna pojavi ovdje svi digli ruku za njega i rekli, da to je stvarno ona potreba koju imamo. To je ovako jedan sažetke, onoga što smo imali tijekom protekla tri desetljeća. Ovdje je dovoljan ministar financija, da praktičko svatko će reći, kod mene, nije bilo tako, ali gledajući u kontinuitetu, definitivno, da je, pokazalo se kao pravilo. I naravno da onda imamo kroz ovakav prijedlog zakona s kojima se pokušava uvesti disciplina uvijek je to najbolje, idem i sam sebi disciplinirati, pa tu pohvaljujem taj dio, što je namjera, intencija ministarstva financija i ministra Marića, pa onda ću, ako sebe mogu ograničiti i dovesti u red, onda mogu i druge dovesti u red. I druge ministre u Vladi i kroz limite koji se daju prilikom definiranju njihovog proračuna, možda bi bilo interesantno i malo sadržajno te limite u kojima ministri predlažu svoje projekte poraditi, pa bi možda bilo sve to skupa povoljnije. Definitivno da se svi slažemo, bez stvarnog realnog rasta BDP-a ne možemo očekivati veću potrošnju, ili ćemo izazvati veću potrošnju ako će to vratiti se kroz pojačane stope rasta BDP-a. gledajući projekcije stvarno je stanje da možemo očekivati u budućem vremenu i nešto manje stope rasta, kao što je to evo na kraju sama Vlada projicira i analitičari i pronalazimo zapravo uzroke u tome u strukturnim poteškoćama koje vrlo teško dolaze na red Hrvatskog sabora. Mi bi ovdje rado se uhvatili u koštac sa reformama koje bi stvarno trebale imati učinka reforma zdravstvenog sustava, mirovinska se najavljuje, nadam se da će biti hrabra i odlučna da u budućem vremenu donese značajne pomake da nam se ne događa trend odlaska naših ljudi, ljudi koji čak i većinom se događa iz tog razloga u nekojoj starijoj životnoj dobi koji traže svoju sreću u par godina rada, Njemačkoj, Irskoj ili nekoj drugoj državi da bi im to osiguralo bezbrižnu starost, da bi im osiguralo mirovine s kojima mogu pokrivati svoje troškove života. Evo nedavno smo imali i rasprave i vidimo kroz brojne odluke gradskih odnosno županijskih skupština, povećanje cijena domova za starije i nemoćne. Pa je rečeno prosječna plaća više ne može pokriti te troškove. Prosječna mirovine, ispričavam se, ne može pokriti te troškove. Prema tome, svi će gledajući takav trend tražiti dodatan izvor prihoda koji će omogućiti kada ovim raseljavanjem ostanu bez članova obitelji na koje su možda imali naznaku da će preuzeti brigu u njihovoj starosti da si osiguraju održivu starost. Bilo je ovdje i napomenuto da nije Europa ta koja nam otvara oči. Međutim, vidimo da zapravo vrlo jasna politika EU nameće neka pravila pa čak i ako ta pravila se definiraju ovakvim kriterijima kao što je mastriškim gdje je stavljena razina od 60% i mi težimo njoj. Zašto mi nismo rekli ne treba nama Europa otvoriti oči, mi otvaramo oči na 50%. Možda je ono lakše je kad netko drugi ti odredi pravila ponašanja pa onda se pozivaš na tog drugog, možeš kritizirati njegova pravila, možeš izbjegavati kada postaviš vlastite nadkriterije onda je jako teško priznati vlastiti neuspjeh. I tu bi sve stalo da smo rekli ok, ispunili smo formalne uvjete Europske komisije, donijeli smo, donijeti će se prijedlog ovoga zakona, vjerojatno većinom koja će ovdje nastati, spustili određene regule EU na nacionalnu razinu. I to je. Međutim, kad god treba nešto provesti onda se vraćamo u nešto što je socijalizam. Pa ja bih rekao da je i Europska komisija počela socijalistički razmišljati kada i oni predlažu, evo to sam čuo da su bili prijedlozi njihovi a mi to isto tako, ajmo osnovati novo povjerenstvo, ono što su nekada bile komisije, kad god je nastao neki problem ajmo napraviti novu komisiju. Sada je ovo izgleda novi problem pa ćemo novo povjerenstvo, novo zapošljavanje koliko god ono bilo malo, možda nebitno u svemu ovome sa svojim troškovima ali opet je nastao jedan državni činovnik. Ali da smo makar dobili činovnika koji može doći ovdje pa mlatiti po svima nama koji smo odgovorni za na kraju usvajanje proračuna, da može ministru interno ili javno spočitavati ili drugim ministrima odstupanja za koja brine. Ne ono što je jako bitno u svemu tome on će, zapravo povjerenstvo na čelu sa svojim predsjednikom razmatrati, pratiti, procjenjivati, davati mišljenja ali nema onu stvarnu ulogu. Pa imamo na kraju rasprave o državnoj reviziji, sve će utvrditi, dati svoje mišljenje, dati svoje preporuke. I onda kada dođe ta revizija jedan drugi put za jednu ili više godina opet utvrde jedno te iste prekršaje, ponovo je u svom izvještaju navedu i to šeta s jedne strane Markovog trga, na drugu stranu Markovog trga ali nemamo tijelo koje stvarno može nešto poduzeti. Nadam se evo da će se ipak tijekom ovih rasprava pronaći model kako da se podigne dodatno ovlasti upravo to povjerenstvo ako će ga već biti da dobije stvarnu moć da utječe na trendove koji su na kraju propisani i ovim prijedlogom zakona a koji bi odstupali od njega. Ali vratimo se i na ulogu Sabora. Pa na kraju evo i ovdje razmatranu ulogu Odbora za financije i proračun. Mi ćemo s ovim zakonom jasno reći da saborski odbor za financije i proračun nije sposoban donositi ovakva razmatranja odboru u kome se nalazi cijeli niz kolega zastupnica i zastupnika, koji ima brojne vanjske članove koji raspravljaju o toj temi. Oni će jednostavno reći, evo sama predsjednica je rekla treba isto tako podržava osnivanje ovoga povjerenstva. Znači sami nismo dovoljno sposobni da to možemo osigurati pa ćemo još jedno povjerenstvo izglasati. Skinimo sa sebe i dobar dio političke odgovornosti i zacementirajmo to. Ja bih se još okrenuo i na jednu izjavu ovdje koja je bila, koja me onako, zaparala uši kada je rečeno, lokalni čelnici moraju odgovarati za svoj posao. O.K. postavimo bilo kojega od nas na čelo najmanje općine koju možemo u Hrvatskoj pronaći pa ga pitajmo kako bi on vodio razvojnu politiku. Imali smo sada primjer jednoga načelnika koji je rekao izvorni prihodi su na razini 600, 700, 800 tisuća kuna, ima prekomjeran broj zaposlenih, revizija mu je to priznala ali ja bih onda rekao OK, načelniče, otpusti sve te ljude, ti budi volonter, nećeš probiti limite koji su zadani, ali bi onda rekao, županijo, državo, pa preuzmi sve to što mi spuštaš, preuzmi obveze koje mi namećeš, prvenstveno one obveze izvještavanja, dokumentiranja, kada vam se pojavljuju inspektori za arhivu onda je jasno koliko dokumenata morate proizvoditi kada vas netko uopće pita, što je s vašom arhivom, puno i previše. I takve načelnike stavite u poziciju, da oni potpišu, ja garantiram, da će se pridržavati svega, svih onih obveza koje mi nameće centralna država, svih onih nameta koji dolaze kroz brojne zakone, svih onih potreba koje imam od svojih stanovnika i koje težim kao i svi ostali zadovoljiti u najvećoj mjeri, ako sam ja jedini grešnik, bacite kamen na mene. To će vam biti izjava svakog odgovornost čelnika lokalne samouprave, ali tko treba baciti? Oni koji su ga doveli u tu situaciju, prema tome krenimo i od ove razine, državne razine, da vidimo što možemo poduzeti, ako ćemo već raditi određene reforme, koje imaju u cilju povećavanja kontrole, javne potrošnje, fiskalne odgovornosti, onda moramo jasno razgraničiti, što tko i u kojem vremenu treba učiniti, da te obveze budu stvarno moguće, ostvarive, da tko god stavi izjavu, potpis na izjavu o fiskalnoj odgovornosti, može s ponosom reći, da u okviru onoga što mi je dano, ispunio sam svoju zadaću. Ovako ćemo mi otvoriti lov na vještice, podupirati ćemo sve jednu lokalnu samoupravu, da postoji, koliko god je mala, podupirati ćemo da nestanak stanovništva ne utječe na obveze bilo koje općine, se suočiti ćemo se, da novim popisom stanovništva niti hvale vrijedno fiskalno izravnavanje, koje je usvojeno na prijedlog Ministarstva financija, neće pomoći, da te općine, najmanje općine, s malim brojem stanovništva, ispune sve svoje zadaće, koje su im na kraju i dane kao autonomnoj lokalnoj samoupravi. Mi smo sve osim kvalitetnih financija decentralizirali prema njima i malo po malo ih nagrazima. Nagrizamo ih kroz azil za životinje, nagrizamo ih kroz obaveze izrade kompleksnih dokumenata, izmjene prostornih planova, izrade projektnih dokumentacija i samo im obećavamo, biti će otvoren javni poziv, na kojima će se možete prijaviti, ali budite svjesni, samo određeni, manji broj, može ostvariti financiranje ili ono što je još gore, kada prijavite sa svojim projektima vrijednosti par stotina tisuća kuna, netko vam odobri, sto tisuća kuna, što je evo, praksa vaših ministarstava, onda vam je to kao pljuska. Niti biste potpisali ugovor, niti biste odustali. Hvala lijepo.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine ministre sa suradnicima i suradnicama, kolegice i kolege. Za razliku od većeg broja mojih prethodnika, ja ne mislim pjevati apologiju o ovome zakonu, jer postoji čitav niz razloga zašto se treba ograditi od nekih rješenja koja su ovdje predložena. Direktiva je donesena još 2011. dakle, 7 g. je ona na snazi, a nas se nakon 7 g. uvjerava, da je eto urgentna situacija, koja zasjeda praktički donošenje novoga zakona. To nije baš u korelaciji sa zdravim razumom, ali recimo da sve u Hrvatskoj kasni, pa da je moguće da je došla do nas vijest i o tome 7 g. nakon što je postala aktualna. Međutim, jako je čudno, da se na ovom pitanju nije inzistiralo kada je naviše gorilo, a to je kada je Hrvatska prolazila kroz iznimno zahtjevan i rekao bi bolan postupak nadzora prekomjernog proračunskog deficita. Tada nikome nije palo na pamet, da kažemo ljudi, moramo hitno donijeti novi zakon, jer postojeći nam ne stvara dovoljno dobre okvire za proračunski nadzor u smislu poštivanja fiskalne odgovornosti, zato se postavlja pitanje, koji je stvarni smisao donošenje ovoga zakona. Nama načela nisu uopće sporna, čak štoviše, dakle, 90% teksta ovog zakona nama nije sporan. Utvrđivanje fiskalnih pravila, nešto je što je …/Govornik se ne razumije./… svake normalne, moderne uređene države, koja brine o svom fiskusu i brine o javnoj potrošnji. Ali, imali smo to i do sada, dakle, papir je trpio svašta, a što je praksa? Ono što je za nas sporno, to su odredbe koje mijenjaju status, ne i ulogu, ne i zadaću povjerenstva za fiskalnu politiku, no o tome nešto kasnije. Sada želim reći par rečenica o tome, što su dosadašnji učinci rada povjerenstva, ali ako hoćete i Ministarstva financija. Zar kod svakoga donošenja državnog proračuna, nismo bili jako uvjereni, pa onda i glasni u tvrdnjama da će se poštovanje fiskalnih načela dići na najvišu moguću razinu i da se neće dozvoliti kršenje fiskalnih fiskalnih odgovornosti. Državna revizija je redovita, svake g. u revidiranju poslovanja jedinice lokalne i područne samouprave izvješćuje i Hrvatski sabor i javnost o kršenju fiskalne odgovornosti, prije svega zakonskih obveza kojima se nalaže poštivanje kvantuma kad je riječ o trošenju za plaćanje. Jeste li vi ikada čuli da je jedna jedinica lokalne samouprave koja je prekršila to pravilo bila kažnjena na neki način koji bi bio zanimljiv javnosti? Evo najnovije izvješće državne revizije kaže npr. da je jedna jedinica lokalne samouprave u kojoj živi 6 stotina ljudi potrošila čini mi se 260 i nešto % više sredstava za isplatu plaća zaposlenima, nego što to zakon dozvoljava. Nalazi državne revizije su iz prošle godine. Ministarstvo financija sve elemente te potrošnje ima gotovo na dnevnoj bazi. Da li je Ministarstvo financija možda reagiralo? Da li smo mi išta čuli o tome hoće li čelnik jedinice lokalne samouprave o kojoj je riječ biti na neki način sankcioniran? Ovo je sada drastičan primjer jer se radi o maloj općini sa 600 ljudi, ali takvih slučajeva je bilo koliko god hoćete. Evo recimo jedan primjer iz grada iz kojega ja dolazim. 2009. godine kad sam prestao biti zamjenik gradonačelnika Velike Gorice, u gradskoj upravi radilo je 92 zaposlenika. Uz kvalitetniji, bolji, svakako odgovorniji pristup valorizaciji rada službenika, moglo se utvrditi recimo da najmanje jedna četvrtina njih nije radila ništa, ili da recimo sutra ne dođu na posao da nitko ne bi primijetio da ih nema. danas u gradu VG radi preko 200 zaposlenih, a da se osim usluga ureda koji vodi računa o legalizaciji bespravno sagrađenih objekata nije uvela nijedna nova usluga, nijedan novi servis. A njih je po zadnjim informacijama mislim negdje 15. i oni po svoj logici zarade svoju plaću. Što se to dogodilo u jednome gradu da mora stotinu ljudi više raditi, dakle 100% više ljudi raditi da bi se građanima isporučio servis, a on u međuvremenu nije promijenio ni svoj karakter, ni svoju brzinu, ni svoju kvalitetu. Do sada je povjerenstvo bilo volontersko. Predsjednik povjerenstva po dužnosti bio je predsjednik saborskog odbora za financije i državni proračun. Sad se predlaže da se to tijelo profesionalizira i to ne samo na način da predsjednik bude državni dužnosnik koji će imati vrlo visoka primanja, nego da svi članovi koji kao ostaju volonteri imaju pravo na naknadu u visini pola plaće državnog dužnosnika. Ali ne samo to, nego da se uspostavi posebna služba koja će pratiti povjerenstvo i to naravno u okviru Hrvatskog sabora. Utoliko, ovo je kukavičje jaje koja se podmeće Hrvatskome saboru jer će preko noći Hrvatski sabor dobiti novu službu, nove zaposlenike, nove financijske obveze, predlagatelj predviđa da je to milijun i pol kuna godišnje. I nas će mediji u trenutku kad se govori o prekobrojnosti ljudi koji rade u državnoj upravi razapeti s pravom jer ako prihvatimo ovaj prijedlog Hrvatski sabor je taj koji povećava javnu potrošnju, koji povećava svoj pogon, a u konačnici čak ni ne znamo koliko ljudi radi u Hrvatskom saboru, koliko ih je na plaći i na koliko sve adresa. Kad razgovarate s kolegama u drugim Parlamentima i kad im kažete da nemate kao saborski zastupnik nijednu jedinu osobu u smislu administrativne podrške, nego da administrativnu podršku možete osigurati samo isključivo kroz klubove zastupnika onda je to svima čudno. Al kad im kažete otprilike procijenjeni broj ljudi koji rade u Hrvatskom saboru, onda se pitaju šta ti ljudi rade. Dobar dio njih radi veliki posao, osobito oni koji opslužuju klubove zastupnika, za njih nema odmora, posebice velikih klubova. I dobar dio radnih tijela. Ali u ovoj instituciji radi toliko ljudi da vam pamet stane. To su ljudi koji se na ručku dogovaraju u čijem će uredu gledati sljedeću telenovelu, otvoreno i na glas. Pa zar je moguće da nismo mogli naći unutar postojeće kadrovske strukture ljude koji mogu opsluživati rad povjerenstva? Uostalom koga je do sada opsluživao? Zašto sada treba stvoriti novu službu? Zašto niste predložili da ta stručna služba bude u redovima Ministarstva financija? Zašto vi ne nosite taj teret zapošljavanja novih ljudi, nego ćete ga prebaciti Hrvatskom saboru? A s druge strane, ovo je sve skopčano i sa pričom o poreznoj reformi od koje se očekuje da odgovori na pitanje kako smanjiti javnu potrošnju. Ono što smo čuli jučer na vladi, dakle konačna varijanta porezne reforme uopće ne ide za tim, njoj nije uopće bitno koliko ljudi radi na državnim jaslama i koliko ljudi je zaposleno u državnim strukturama pa onda može ići s ovakvim prijedlozima da se ide na nova zapošljavanja i nove profesionalizacije i nove financijske obveze. A svi koji žele dobro kažu, ne gledajte samo smanjenje prihoda, nego gledajte i rezanje rashodovne strane, šta smo tu napravili, koliko je državni proračun u posljednjih 10 godina skočio u postotku, u apsolutnim iznosima? U milijardama. I svi govore rasteretite troškove rada, smanjite prihode državnog proračuna, a to znači …/Govornik se ne razumije./… i smanjite državni pogon. Skupa država nije dobra država. Ljudi odlaze jer ih se ne može platiti, jer im se ne mogu pružiti uvjeti rada dostojni ili usporedivi sa onima koji su nam konkurentni i što kaže Hrvatska udruga poslodavaca više nitko ne želi doći raditi u Hrvatsku, dakle nema više onih očajnika koji su u goroj situaciji od nas u Hrvatskoj. pa zar to nije dovoljan alarm da se skupe sve pametne glave u vladi i da se krene u reformu uprave, ne na način da se govori samo o njenim funkcijama, nego i o njenoj funkcionalnosti, a to znači i o brojnosti, a to znači i o efikasnosti, to znači učinkovitosti i sposobnosti da se proizvede ono što je potrebno kao javni servis. Ne, mi stalno vidimo priču o novim angažmanima, novim zapošljavanjima, novoj profesionalizaciji. Jedan od razloga kojim se pravda profesionalizacija ovoga Povjerenstva za fiskalnu politiku je navodna uspostava neovisnosti institucije. Lijepo je to čuti. Sve bi bilo dobro da mi nemamo konkretna iskustva pa da ne znamo kako su prošla tzv. neovisna tijela koje je također birao Hrvatski sabor, kojemu također podnose izvješće. Treba li daleko u prošlost ili je dovoljno da se sjetio samo pravobraniteljice za prava djece kojoj je praktički prekinut mandat jer vladajuća većina može na temelju odbijanja izvješća uskratiti povjerenje neovisnoj instituciji. Isto tako je validan i primjer predsjednice Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa. Tzv. neovisnost može se platiti time da joj se dade do znanja da više nije poželjna na tom mjesto i da joj džaba ako se bude kandidirala. Dakle, priča o neovisnosti jedna je krasna priča koju je lijepo čuti, ali u praksi mi vrlo dobro znamo da vladajuća većina može dirigirati što god hoće kad je riječ o neovisnosti tih tijela. Prema tome, ne bi bilo dobro da taj argument podebljavamo i spominjemo i ponavljamo jer znamo da to u praksi izgleda drugačije. Što se kluba GLAS-a i HSU-a tiče, upravo zbog toga što je ovaj prijedlog Zakona kontaminiran dodatnom profesionalizacijom, financijskim opterećenjima i pojačanjem javne potrošnje, mi ćemo protiv prijedloga ovog Zakona. Hvala lijepo.

Hvala lijepa predsjedavajući. Pozdravljam ministra sa njegovim suradnicima, uvažene kolegice i kolege. ovim Zakonom o fiskalnoj odgovornosti EU nam šalje poruku da su naši dugovi previsoki, posebno ovaj javni dug i istovremeno preuzima ulogu regulatora duga, ali prema svojim pravilima. Konkretno oni kažu da javni dug smije iznositi max. 60% BDP-a, ako je taj dug više od proračuna, ako je taj dug viši, onda se mora smanjivati. Konkretno hrvatske financije, hrvatska Vlada doći će pod nadzor EU. I ova prva tvrdnja o previsokom dugu apsolutno je točna, a ova druga je poražavajuća jer postavlja se pitanje, tko je u RH stvorio previsoki dug i drugo, na koji način se taj previsoki dug misli smanjiti? Da li je taj previsoki dug stvorila oporba, oporbene stranke? Možda Živi zid. Jasno je da nije. Tko ga je stvorio? HDZ uz suradnju sa svojim satelitima kojima više ne znamo ih ni nabrojati koliko ih ima, uz asistenciju SDP-a i njihovih satelita koji su također svaki u svojem mandatu Vlade uporno povećavali javni dug, da bi on upravo u vrijeme ministra Zdravka Marića u studenome 2017. godine dosegao svoj rekord i prešao 300 milijardi kuna. Važno je za reći da to nije cjelokupni dug, da je dug hrvatskog gospodarstva barem prema onomu što je ovdje prezentirao guverner HNB-a Josip Vujčić, da je taj dug oko 700 milijardi kuna, da svaki hrvatski građanin koji ovdje sjedi je dužan, čak i ona beba koja će se danas roditi, 175 tisuća kuna i da taj dug neće biti otplaćen niti slijedećih 100 godina. Znači, kad bi mi zadržali ovakvu trenutno gospodarsku sliku koja je nešto malo bolja nego prije 4, 5 godina, a bolja je zahvaljujući padu cijena nafte, bolja je zahvaljujući povoljnom ekonomskom okruženju, a ne bilo kakvim reformama koje je dala Vlada, niti 100 godina nam ne bi bilo dovoljno da otplatimo ovaj dug. Znači, 100 godina nam ne bi bilo dovoljno da popravimo štetu koja je napravljena u 27 godina samostalne RH. I to je doista vrlo loša vijest i to je ono što u biti moramo shvatiti kao glavnu poruku teksta teksta zakona koji je danas pred nama. Vidimo da Vlada ne nudi nikakva rješenja. Ona samo konstatira da je dug previsok. Vlada i dalje ustrojava pod pritiskom banaka i svojih minornih koalicijskih partnera da sačuva II stup, štoviše čak II mirovinski stup, štoviše čak kaže povećat ćemo izdvajanja za taj stup, dat ćemo još 40 milijardi za dodatke kojekakve, iako je II mirovinski stup stvorio trećinu javnog duga. Znači, trećinu javnog duga je stvorio II mirovinski stup, oko 100 milijardi kuna. Normalne zemlje, zemlje u kojima državu vode ljudi koji imaju nešto soli u glavi, kako se kaže kolokvijalno, nisu ni uvodile II stup, ni uvodile. Poput Slovenije ili Češke. Nisu htjele niti čuti. Smijale su se iz tog prijedloga koje je nametnula Svjetska banka, bivšim komunističkim zemljama. One malo manje mudre su ga uvele, ali su vrlo brzo kad su shvatile o kakvoj je prijevari riječ odustale od njega. Jedina zemlja koja ga još ima i koja inzistira da se uplate nastave je Hrvatska. Što ćete poduzeti, ministre Marić? Povećat ćete i doprinos za II. stup kao što povećavate doprinose za zdravstveno osiguranje. To je za vas rješenje, za vas i vaše prijatelje, predstavnike krupnoga kapitala u Hrvatskoj. Uz dug koji iznosi 7 milijardi kuna ministar Marić nam kaže da mi imamo suficit u proračunu 1 i pol milijardu. Pa ako imamo suficit u proračunu, zašto vaša Vlada u 3 g. planira zaduživanje za 173 milijarde kuna? O čemu mi pričamo? Dugovi se mjere u stotinama milijardu kuna a vi govorite da imamo nekakvu navodno zaradu. Kažete da ste se izborili za niže kamate. Hrvatske banke su u 2017. g. ostvarile rekordne zarade o kamata. Nigdje u nijednoj državi EU-a marže banaka nisu tako visoke kao u Hrvatskoj. Ako želite otvoriti banku, idealno da otvorite banku je Hrvatska. To je najbolje mjesto u Europi. Ovdje možete zaraditi praktički preko noći ogromne iznose novca. 15 milijardi kuna su banke uzele samo na kamatama. I vi kažete Hrvatska ima povoljnije kamate. To je jednostavno neistina, to je bacanje prašine u oči isto kao što se jučer naručili u medijima pod vašom kontrolom, a to kaže ministrica Dalić, bivša a ne ja, ona kaže ja naređuje medijima šta će objaviti a šta ne. Pročitajte iskaz pred USKOK-om, nisam ja rekao. Znači u medijima koji su pod vašom kontrolom, vi jučer šaljete neke pričice kako porezno rasterećujete Hrvatsku itd. a istovremeno činite sve da ti dugovi ostanu viši i da u konačnici ustvari povećate cijenu rada povećanje, doprinosa, povećanjem administracije, skupljim troškovima javne uprave i brojnim drugim štetnim mjerama koje se u Hrvatskoj provode već desetljećima. Kažete Hrvatska će riješiti svoje probleme uvođenjem eura, to je također jedna od politika vaše Vlade. Recite mi molim vas, zašto Češka koja ima sve uvjete da uvede euro, znači može ga uvesti sutra ako želi ga ne želi uvesti, zbog čega? Recite mi kako je moguće da ta ista Češka koja ne želi uvesti euro, bivša komunistička zemlja za koju je Hrvatska nekad bila pojam po razvijenosti je danas po standardu razvijenija od Španjolske, Portugala i Slovenije i nalazi se samo na granici da postane bolja od Italije? Od Italije. Da u Češkoj imate dvaput veći izvoz od uvoza, daleko niže poreze uključujući PDV nego u Hrvatskoj, nezaposlenost praktički ne postoji, plaće su više. Upravo taj euro, ta valutna klauzula, bacili su na koljena hrvatsko gospodarstvo i stvorili samo u zadnjih 15 g. vanjsko trgovinski deficit u iznosu 600 milijardi kuna. A vi i dalje inzistirate na jednoj te istoj politici. Znate li odgovoriti kad ne zna guverner Vujčić zašto su hrvatske zlate rezerve prodane za 300 dolara po unci a danas vrijedi ta ista unca 1300 dolara? Zašto je jedino zlato koje posjeduje RH prstenje koje ljudi nose na rukama i nakit To su sve pitanja na koja vi ne znate odgovoriti. I samim time što ne znate na njih odgovoriti, pokazuje se da ustvari niste ni zaslužili to mjesto to mjesto ministra financija koju upravo sada obnašate ali vama je svejedno. Vi ste to isto radili i u Agrokoru. I u Agrokoru ste znali da je tvrtka prezadužena do grla upravo u vrijeme dok ste vi tamo radili ali i dalje ste dizali kredite, pričali do zadnje dana, do ožujka 2017. g. po medijima kako je Agrokor uspješna tvrtka, varali ljude n burzama koji su kupovali njihove dionice i onda kad je lađa normalno potonula, vi ste samo s jednog cvijeta skočili na drugi a sutra ćete na treći. Da li takva osoba koja dakle zna što se dešava a ne čini ništa da to promijeni, zaslužuje voditi financije ove države pa na koncu konca i financije same? Prema tome, možemo kratko zaključiti, hrvatski dug je dakle previsok, to u ovom dokumentu jasno piše, drugo, nekoga je stvorio, tko ga je stvorio, HNB, HDZ, SDP i njegovi sateliti, treće, na koji način mislite vratiti dug, nemate pojma odnosno imate ali ne želite ništa poduzeti. Vaša politika, politika mišjih koraka ili ako hoćete mišjih ugriza, svejedno, politika u kojoj ostvarujete rast u nekakvim promilima, politika u kojoj štedite ne znam, 100, 200 milijuna kuna dok je država dužna milijardi itd., u trenutku čak dok postoje vanjske okolnosti da se dug koliko toliko sanira, da se provedu reforme strukturne, da se smanji cijena države, cijena rada a istovremeno se pomogne tzv. realnom sektoru, gospodarstvu to sve skupa pokazuje da ustvari nemate nikakva rješenja. I ovo što ste sada spomenuli tijekom vašeg izlaganja da ćemo idući tjedan raspravljati, ja vam moram nažalost unaprijed reći da po onome što ste jučer objavili na Vladi i što je sve prošlo javnu raspravu, posve je jasno da nikakve reforme ni tu nema, da se radi o jednom običnom pretakanju iz šupljega u prazno i da od svega toga nikakvu korist neće imati hrvatski građani, nego jedino vaše društvo, društvo uske elite, ljudi koji imaju plaće preko 20 000 kuna, za koje ste se naravno opet pobrinuli da imaju neke koristi od svega toga. (Nezavisni)** Hvala vam lijepa. Prelazimo na pojedinačne rasprave. Prvu ima gospodin Ivan Šuker. Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine ministre sa suradnicima. Kolegice i kolege, ja ću pokušat svoju raspravu usmjeriti ono što u principu ovaj nama zakon nudi i o čemu bi ovdje trebali raspravljati, ali bih također rekao nešto još kao saborski zastupnik, mislim da ovakve zakone naprosto ne treba slati u dva čitanja. Ovo su tehnički zakoni i mislim da bi mi Poslovnikom trebali uredit da se ovo odradi u jednom čitanju. ja vama postavljam, a i sebi jedno pitanje nakon onih rasprava u ime kluba, da li mi u principu znamo koja je tehnika donošenja proračuna i tko u konačnici usvaja proračun? Usvaja ga ovaj visoki Dom. Koja su to tijela koja nama podnose izvješća kako se ta sredstva koriste? Jedno je izvješće o izvršenju državnog proračuna koje nam podnosi Ministarstvo financija, drugo je izvješće državne revizije, a treće jedno vrlo interesantno izvješće po kojemu, izuzev moje malenkosti u ovom Saboru u proteklih 7,8 godina nije nitko raspravljao, a to je izvješće odbora pa kasnije povjerenstva za fiskalnu politiku. Iskreno govoreći u vrijeme ekonomske krize pa i tamo 2012., 2013., 2014. nije bilo nimalo dobrohotno u odnosu na one koji su obnašali vlast. Međutim u ovoj govornici niste čuli nijednog saborskog zastupnika, kažem izuzev moje malenkosti koji se pozvao na to izvješće povjerenstva za fiskalnu politiku i rekao čekajte malo ljudi, mi smo ovdje usvojili zakon, ali povjerenstvo za fiskalnu politiku kaže da sa tim zakonom nešto nije dobro. Zašto to govorim? Pa govorim iz jednostavnog razloga što Vlada nama nudi zakonsko rješenje koje europska komisija tražila od prethodne vlade 2013. godine i tada se tražila depolitizacija, visoka profesionalnost povjerenstva, profesionalac na čelu tog povjerenstva pa daj ga smjestite ovdje te ga smjestite ondje. Međutim ono što je po meni osnovno pitanje koje ovaj zakon želi riješiti, koji želi nama pomoć, a to je odgovornost onih koji troše javni novac i onih koji su dobili na upravljanju javno dobro. Jer mi ovdje kad donesemo proračun onda svaki onaj proračunski korisnik koji je ovaj visoki Dom odobrio mu stavku dužan je sukladno pozitivnim zakonskim propisima trošiti taj novac. I to regulira ovaj zakon, točno sa izjavama i sa svim ostalim stvarima. I ako pogledate ovaj zakon ide do toga da te izjave potpisuju i imaju odgovornost praktički čelni ljudi najmanjih trgovačkih društava koji su u vlasništvu i suvlasništvu jedinica lokalne samouprave. I to je što ovaj zakon nudi. Moja rasprava će, zato kažem ići u jednom drugom smjeru. Ja očekujem da to povjerenstvo ovom visokom Domu, jer ovdje se kaže da jedanput godišnje podnosi izvješće, u svom izvješću malo šire elaborira poštivanje fiskalnih pravila. Zašto? Imali smo sad nedavno probleme oko brodogradilišta u Uljaniku. Da li rješavanje tog problema dovodi Vladu RH, resornog ministra, onda u konačnici i ministra financija da krši ova tri fiskalna pravila koja smo mi usvojili ovdje. Da krši proračun koji smo mi ovdje usvojili. E sad, da li se mi zbog dnevno političke situacije, bez obzira da li na političkoj razini, na razini države, na lokalnoj razini ponašamo kao odgovorni ljudi da poštujemo zakone koje smo usvojili ili podliježemo dnevno političkim potrebama i tražimo od ministara da nešto naprave, a sutra ćemo ih prozivati zbog toga. Dakle to je ključni problem i to je nešto ono što sam ja očekivao da ćemo mi raspravljat danas o ovome. Jer gledajte, nije slučajno jedno fiskalno pravilo da rashodi ne mogu više rasti od rasta BDP-a, zašto? Ako se to dogodi vi naprosto trošite nešto što niste stvorili i dolazi do bujanja deficita. Ali zato postoji onda odgovornost onih kojima je ovaj Sabor dao onu kućicu da tako kažem u proračun imaš toliko i toliko sredstava i više ne možeš potrošiti bez da ti predsjednik Vlade to odobri i predloži Hrvatskom saboru da se taj iznos poveća jer ministar financija nema nikakve ovlasti na trošenje sredstava u nekom resornom ministarstvu. On može temeljem ovog zakona i starih zakona oformiti ili resorni ministar pa da se ispita što se dogodilo nešto. Dakle svaki proračunski korisnik je odgovoran za korištenje tih sredstava. I ako iščitavamo ovaj zakon na takav način, onda ćemo mi sutra od tog povjerenstva ne gledati jel ono ovakvo, onakvo, nego kako kvalitetno izvješće ono nama kao saborskim zastupnicima nudi, jer uz puno poštovanje prema svim kolegama, saborskim zastupnicima, mnogi nisu toliko financijski verzirani da bi to mogli čitat. Ako dobiju takvo izvješće i ako se takvo izvješće raspravi na matičnom odboru, onda je to drugačija priča. I intencija i prvog zakona i drugog i ovog trećeg zakona ide upravo u tome smjeru i upravo zbog toga treba ministru čestitati da je ovo napravio prije nego što će doći sa paketom zakona koji reguliraju prihodovnu i rashodovnu stranu i sukus toga i vrhunac svega toga skupa će biti prijedlog državnog proračuna uvrštavanjem i gledanjem kako poštuju ova Vlada kako poštuje financijska pravila. I logična stvar i to je dobro da je on to napravio u ovom trenutku. Ali da li mi raspravljamo na takav način? Ne. Pa čak neke kolege zaboravljaju da su jedno vrijeme bili na vlasti i da naprosto zbog situacije okruženja nije mogla biti druga situacija. Na kraju krajeva, kao što je kolega Lalovac, koji je bio ministar u u to vrijeme raspravljao na svoj način, ja sam u to vrijeme dok je on bio ministar raspravljao na neki sličan način, naprosto nekakve argumente i neke činjenice morate uvažiti. Jer ne možete pobjeći iz okruženja u kojem se ostvaruje državni proračun, u kojima se događaju neke stvari, vi iz tog okruženja ne možete .../Govornik se ne razumije./... Neke stvari možete napraviti i promijeniti. E sad se postavlja pitanje, da li će ovo Povjerenstvo biti dovoljno ekipirano i da li će moći kontrolirati sve ovo što je ovdje navedeno. To je meni osnovno pitanje. Osnovno pitanje. Da li će oni moći kontrolirati jedinice lokalne samouprave jer vidite da Državna revizija ima plan revizije svake godine radi toliko i toliko revizije. I ono što, gospodine ministre želim reći, to je bilo i u prvom Zakonu, bilo je sporno al se to maknulo u drugom Zakonu, a to je ta nesretna ocjena fiskalnog učinka Zakona. Jer gledajte, nije baš svejedno ako netko predloži nekakav Zakon ovdje i napravi jednu totalnu krivu procjenu i ocjenu kakav će njegova fiskalni učinak biti ili na rashodovnu ili na prihodovnu stranu proračuna. Jer jedna velika pogreška dovodi do toga da rashodovna ili prihodovna strana se ne ostvaruje onako kako je to ministar predvidio i automatski dolazite u poziciju da kršite fiskalna pravila. I zato kažem, određene odredbe i određene stvari koje mi ovdje donesemo, naprosto tjeramo one koje daju prijedlog Zakona da se tih pravila drže. Vi ste vidjeli da imate u Prijedlogu Zakonu ocjenu potrebnih sredstva i u ovom Prijedlogu Zakona imate da je ministar predvidio da primjena ovog Zakona će u proračun slijedeće godine koštati milion i pol kuna. Dakle, kad govorimo o ovom Zakonu, onda naprosto moramo sagledati priču cjelovito. Jer ako nećemo sagledati cjelovito, onda će nam se dogoditi stvari koje su se događale u nekim prošlim vremenima. Nije ovaj Zakon 2010. donesen slučajno, nije EK donesla direktive 2011. slučajno. Pa sjetite se u vrijeme ekonomske krize kako su članice, stare članice EU koje su zadovoljile maastriške kriterije, a to je visina deficita, to je visina, udio javnog duga u BDP-u, temeljem toga ušle u Eurozonu, prekoračili sve to skupa da bi se izvukli iz recesije i da bi se spasili. Ali zato je EK rekla OK, to ste napravili tada, ali to ne možete raditi trajno. I zato je donesena ta direktiva 2011. I završit ću, i Vlada 2013. je imala problema kakav koncept, kakav sastav i gdje će biti to Povjerenstvo. To Povjerenstvo je izuzetno bitno, bitno nama kolegice i kolege, kad dobijemo izvješće o izvršenju državnog proračuna ovdje i na kraju-krajeva on će kao državni dužnosnik biti dužan jedan put godišnje podnositi izvješće. Onda možemo razviti sva pitanja i sve probleme, u kojem smjeru ide fiskalna politika, zašto su rashodi išli takvom dinamikom, zašto se javni dug ponaša tako i tako. Dakle, to su sva pitanja na koje možemo dobiti odgovor. A da bi to mogli napraviti, ovaj Zakon stvara preduvjet za to i nemojmo reći danas-sutra, je, i nekad su nam govorili da osnujemo nekakve agencije, pa te agencije nisu .../Govornik se ne razumije./... posao. Prvo izvješće koje ovo Povjerenstvo donese u ovaj Sabor, mi moramo inzistirati da to izvješće bude takve i takve kvalitete. Dakle, ministre čestitam na Zakonu i podržat ću ovaj Prijedlog Zakona.

Duplo sam vas brojio. Šest, pet replika. Gospodin Maras ima prvu. na to da RH pokuša spasiti naša brodogradilišta i prozvali dnevno politikantskim motivima i idejama. To je malo različit pristup od ovog svega što smo slušali proteklih dana. Znači, to je sada izgleda stav HDZ-a ako ja dobro razumijem da se brodogradilište Uljanik u Puli i 3. maj u Rijeci prestane s radom i ne radi jer zbilja mi nije jasno kako možete na taj način diskutirati kada znate da se iz proračuna milijarde i milijarde kuna troše političkom odlukom na neke stvari koje su puno manje važne od naše brodogradnje, od naše industrije i naših zaposlenih. Kako nije bilo problem dignuti proračun Ministarstva branitelja za preko milijardu kuna? Kako nije problem

Ivan (HDZ)** Nije korektno od kolege kad ne sluša što kolega govori, to je prva stvar. Vi uopće niste slušali što sam ja govorio. Ja sam govorio o tome, uzeo sam kao primjer kad se inzistira da se poveća neki rashod. Međutim je naravno, po svojoj priči. Međutim, ja se sjećam priče kad ste vi pričali da su brodogradilišta restruktuirana i da su hrvatska brodogradilišta spašena i da je priča gotova. To ste vi pričali. .../Upadica: ne čuje se./... To ste vi pričali. Dovodili ste predsjednika uprave Uljanika na nadzorni odbor HBOR-a, da bi uvjerili tamo da trebaju dobit kredit i niz drugih stvari. Kolega Maras, ja sam pristojno slušao dok ste vi pričali. Prema tome, meni i Vladi koja je spasila Viktor Lenac kojeg ste vi poslali u stečaj i ovoj Vladi koja spašava Uljanik i 3. maj koji vi niste restruktuirali,

ću vam više. Izvolite./… Hvala lijepo. Znači 238. je povrijeđen, kolega Šuker je, svi ste čuli, uvrijedio mene rekavši da sam ja lagao nešto o restrukturiranju brodogradnje šta bi volio da ako već zna da kaže kada sam, što sam točno rekao, da ljudi mogu čuti kako on bezveze lamentira paušalno i ne govori istinu. A s druge strane, ne znam da li znate gospodin Šuker, Vlada Andreja Plenkovića je već dvije godine na vlasti i još pola godine Oreškovićeva Vlada. Znači u Hrvatskoj se non-stop dešava slučaj nešto se napravi a onda dođe HDZ i vrati nas 10 g. unazad. Evo to tako funkcionira i to će tako očito funkcionirati još neko vrijeme. Hvala lijepa. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala, čekajte malo, sada ima gospodin Šuker povredu Poslovnika a onda ću dat vama riječ. Izvolite.

da je gospodin Maras povrijedio članak 238. Poslovnika, mislim da ovo što on govori nije u redu. On bi trebao zahvaliti gospodinu Šukeru i cjelokupnom HDZ-u za sve što su napravili u zadnjih 28 g. Mislim kolega Maras da niste korektni. HDZ je stvorio državu, HDZ je stvorio sve vi u ovom kratkom periodu koji ste bili na vlasti, niste napravili ništa tako da ja predlažem da ubuduće svi članovi opozicije na čelu sa mnom, kad god netko iz HDZ-a nešto kaže, da svi zaplješćemo i da na taj način pokažemo da je HDZ u principu stranka koja je spasila Hrvatsku… …/Upadica Radin: Shvatili smo, shvatili smo./… ali vrijeme je, vi ste dogovorili vrijeme svi zajedno, prešli ste vrijeme na raspolaganju i ništa drugo. **Beljak, Krešo (HSS)** Hvala lijepa ali ja se ispričavam, ali kolega Maras me stalno iritira, on treba pljeskati HDZ-u zajedno sa svima nama tako da mogu i dalje raditi ovo što rade u Hrvatskoj, da mogu pljačkati milijarde, pola milijarde kuna i mi bi tome trebali pljeskati. **Radin, Furio (Nezavisni)** Imate opomenu. Oko te polemike, lagati nije jedna riječ koja se kaže i gospodin Šuker se ispričao za to. Preporučio onu civiliziraniju u budućnosti a da se kaže ne slažem se s tobom. A to je civiliziran način da se kaže da se ne dijeli mišljenje, laganje, to je nešto i čak nisi u pravu, jel da, je bolje reći ne slažem se s tobom, ali to je samo moje mišljenje a sad ćemo ići dalje sa replikama. Gospodin Pernar ima repliku sada, izvolite. **Pernar, Ivan (Živi zid)** Uvaženi zastupniče Šuker, vi ste jedan veliki znalac i stručnjak, pa evo prilike da vas nešto pitam. Možete li mi objasniti po kojoj logici se dospjeli krediti koje država mora vraćati, ne računaju u proračunske rashode? Naime vi ako imate firmu ili ste znači, fizička osoba ako imate nekakav kredit, ako vam te rate dolaze na naplatu, vi njih morate uračunati u svoje rashode. Međutim, u državni proračun se milijarde dospjelih kredita svake godine ne računaju u proračunske rashode već se posebno radi nekakav račun financiranja proračuna pa se onda to vodi zasebno. Evo ja mislim da se na takav način razdvajanjem odnosno nekakvom vrstom dvojnog knjigovodstva zapravo prikriva stvarni manjak odnosno rupa u državnoj kasi. Hvala vam. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Uvaženi kolega Pernar, niti u firmi kredit nije trošak. Trošak su jedino kamate to se bila bilančno vodi drugačije. Nas dvojica smo već jedanput razgovarali. Trošak zaduženja je u onom trenutku kad se taj trošak plati jer tada su on evidentira u proračunu. Refinanciranje duga nije više trošak jer vi s njim ništa ne plaćate. Ono za što ste se zaduživali, toste napravili, to ste platili, to vam je bio trošak i to je vaša ta zabluda da refinanciranje nije novi trošak. samo vraćate nešto što ste posudili nekada da napravite nešto. Recimo da bi isplatili mirovine, vi se godišnje trebate zadužiti 18 milijardi kuna. Pa ne možete reći, u toj godini kad je to isplaćeno, to je 18 milijardi kuna minusa. U godini kad se taj kredit reprogramira, vi se ne zadužujete za tih 18 milijardi, to je već trošak, vi samo reprogramirate onaj kredit koji ste uzeli ovako i kredit se nikada ne knjiži kao trošak, kamate su trošak.

zaista ste istaknuli sve ono što je potrebno istaknuti što radi i što treba raditi Povjerenstvo za fiskalnu i da nije pitanje sada nekompetencija, dapače, nego je pitanje upravo ono što ovaj zakon sada regulira a to je da je na čelu povjerenstva osoba koja nije politički opredijeljena, koja ima kompetencije, koja će to raditi profesionalno i koja će za to isto tako odgovarati upravo ovom visokom tijelu da bi mogli procjenjivati koliko je situaciju u proračunu inače situacija koju procjenjuje od određenih rizika valjano prikazana i koliko se to odražava na sam proračun. Ivan (HDZ)** Da, kolegice Perić, ja sam zato spomenuo da je prilikom izmjene Zakona 2013. Europska komisija je tražila od tadašnjeg ministra financija ili Vlade da to povjerenstvo bude neovisno pa čak htjeli su ga u jednom trenutku stavljati u državnu reviziju što je, žao mi je što kolege Lalovca to nema da to potvrdi. Dakle oni su naprosto inzistirali na tome. I to je upravo zbog toga da bi Sabor i saborski zastupnici a i hrvatska javnost mogli dobiti čim kvalitetnije izvješće koje nitko ne može osporiti da je to izvješće takvo zbog toga što je na čelu povjerenstva po defaultu predsjednik odbora ili predsjednica Odbora za financije. Dakle to je jedan razlog neovisnosti upravo zbog toga da se to izvješće ne bi politiziralo nego da bi ono bilo jedan stvarni dokument koji bi oslikavao sliku u kakvom smjeru i kakvo je trenutno stanje državnih financija. Davor Ivo (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Šuker, jedan po meni ključni koncept koji ste u vašoj raspravi spomenuli je i anticipacija. Dakle rekli ste kako se i ovim zakonskim prijedlogom evo Ministarstvo financija dobro anticipiralo i da ga je sada uputio prije nego što je uputio i paket poreznih poreznih zakona koji evo su isto tako upućeni sada Saboru. Ja bih to sada stavio u kontekst i jedne druge anticipacije a to jest važnost fiskalne odgovornosti u ovom trenutku gdje su i međunarodni uvjeti i …/Govornik se ne razumije./… još povoljni. Ali da je potrebno sada voditi računa i o ovome što i ovaj zakon predlaže jer ne znate kakva će ta međunarodna situacija biti sutra kako se to može to može promijeniti i bitno je stoga imati s fiskalne strane što stabilnije pozicije da ne bi bili toliko izloženi nekim promjenama na međunarodnoj sceni. Evo, utoliko mislim da je važna

Hvala lijepa predsjedavajući. Kolega Šuker, vi ste Šuker, bivši ste ministar financija. Kada govorimo o odgovornosti, fiskalnoj odgovornosti govorite o povjerenstvu koje će fiskalnu odgovornost povećati gdje ćemo imati sve relevantne podatke. Ali mi imamo već i Vijeće za stabilnost koje je 10 milijardi kuna mjenica bez pokrića dalo da koristi Agrokor. Vi ste tog guvernera koji je odgovoran u tome vijeću opet reizabrali na onaj dan kada je igrala Hrvatska-Engleska. I o kakvoj vi odgovornosti govorite u istom trenutku dok ljudi beru svoje vinograde, rade vino za svoje potrebe i šaljete im uplatnice od 10 tisuća kuna ako nisu prijavili inspekcijama. I to je sad u Vrgoračkom kraju, u cijeloj Dalmaciji, cijeloj Hrvatskoj. Je li to fizikalna odgovornost prema ljudima koji su, koji su opljačkali ovu državu a vi ih nagrađujete imenovanjem i reizborom umjesto da je Državno odvjetništvo već pokrenulo postupak …/Govornik se ne razumije./… Kolega Bulj, ja bih s vama vrlo rado raspravljalo o ovom što ste vi govorili da ste se vi javili za raspravu kada je bilo godišnje izvješće HANFA-e. I onda smo ako se ne varam a možemo pogledati zapisnik jedini u ovoj sabornici koji je spominjao te mjenice sam bio ja. Dakle imali ste priliku tada i dapače s punim pravom, ali ovo je jedno tijelo koje radi sasvim drugačiji posao. Tijelo za financijsku stabilnost je nešto što pokriva kompletan financijski sektor RH. sektor RH. A ovdje govorimo isključivo o korištenju javnih sredstava i korištenju javnih dobara. Prema tome, to su činjenice i ja sam govorio o tome. a dapače vrlo rado ću …/Govornik se ne razumije./… o ovome o čemu ste vi govorili ali ako je svatko dobronamjeran koji je htio govoriti o ovoj temi mogao je staviti izvješće o radu HANFA-e na dnevni red i o tome se može raspravljati. To je mjesto kada se o tome može raspravljati. Hvala lijepa. A imate, šta odustajete od replike? Dobro. Gospodin Bulj je odustao od replike. …/Upadica I sada je, pojedinačnu raspravu ima gospodin Gordan Maras. o ovom zakonu da se čitav niz tema sporadično otvara pa i od onog perioda još kada je nesretna kriza 2009. nastupila a uvjeravali su nas tadašnji i ministri i premijer da će nas to samo malo okrhnuti. I zato je dobro da neće biti drame, da će biti sve OK i onda u 2, 3 godine smo izgubili 20% BDP-a i nažalost imali deficite 25 milijardi kuna 2011. godine. Znači dobro je da imamo ovakvo jedno neovisno tijelo koje će regulirati određene stvari koje će možda koje će možda pomoći da hrvatska javnost ga i čuje i da ima neki stav koji nije baš u suglasju sa vladajućom većinom. Mada iskreno moram reći da sam skeptičan prema tome jer ukoliko Hrvatski sabor bira čelnika tog tijela većinom glasova vidjeli smo kako to funkcionira primjerice kod Dalije Orešković koja je u Hrvatskoj bila opće prihvaćena kao osoba koja radi dobro svoj posao, dizale su se dvije ruke od strane HDZ-a za to da se prihvate njena izvješća i cap preko noći gospođe više nema. E sada vi meni recite, da li će i da li hrvatska javnost može imati vjeru u ovu većinu, da će na to mjesto staviti osobu, koja će raditi svoj posao na ispravan, korektan način i koja neće primjerice odgovarati kolegi Branku Bačiću, kao predsjedniku Kluba zastupnika HDZ-a. Ja mislim, a i vjerojatno velika većina vas, a i hrvatska javnost, mislim da će prije, nego što da svoje mišljenje, otići na dogovor da vidi šta Branko kaže o fiskalnoj odgovornosti i da li se ona kreće u okvirima onog šta vladajućoj većini odgovara. Da to otklonimo, evo predlažem vam da do drugog čitanja zakona, dođemo do rješenja da se 2/3 većinom u Hrvatskom saboru bira ta osoba. Evo gospodo želite konsenzus? Pa napravite takav prijedlog, da vidimo da li zbilja ovdje možemo naći osobu u Hrvatskoj, oko koje bi se svi složili i koja ne bi odgovarala onda vladajućoj većini, gospodinu Šukeru i Bačiću. To je recimo nešto što bi toj osobi zbilja dalo snagu i šta ne bi moglo ni smijeniti u naredne 4 g. jer niti smijeniti je ne bi trebalo biti moguće bez 2/3 većine. To je recimo moj prijedlog, nadam se da ćete ga prihvatiti. A u kakvoj zemlji, nažalost, danas za vrijeme HDZ-a živimo, govorim vam primjer jedne male općine, koja sa svojih 5 stotina stanovnika troši za plaće 4 puta više nego što je to zakonski omogućeno. I nitko ne reagira, ministarstvo financija ne reagira, vlast ne reagira, nitko ne reagira, dok sada evo mediji, nisu reagirali, pokazali jedan apsurd, u kojem se nalazi ta općina, da 500-600 st. ima zaposlenih 7 ili 8 ljudi, čini mi se i da se većina budžeta proračunskog trošak, odnosno, jedan veliki dio budžeta se troši na plaće tih zaposlenih. I nitko ne govori tu o fiskalnoj odgovornosti. O reformi, općina, gradova, županija, fiskalnoj, manjim troškovima, objedinjenu određenih funkcija itd. ne o tome se ne govori, o županijama se ne govori. Pa jasno je da se ne govori, kada od 20 županija, 12 ili 13 ima HDZ i onda se čitavo more službenika, cesta, ovoga, onoga sve se može pozapošljavati. O tome se ne govori, to nije tema. To je kakti u redu, ali onda se g. Šuker javi i kaže, a za brodogradnju, nema političke svrhe, ne trebamo možda pomoći. Nemojte govoriti uopće o brodogradnji, kolege iz opozicije, evo, Silvano ti iz Pule, nemoj govoriti o brodogradnji, jer ćete odmah prozvati vladajuća većina, da se radi o dnevno političkim momentima i nečemu šta je nekorektno. A ja kažem upravo suprotno, Hrvatska bi trebala se boriti za svoju brodogradnju. Kako Njemačka nalazi načine da daje jamstva? Kako Njemačka nalazi načine da potiče inovativnost u brodogradnji i određene stvari koje se mogu poticati? Ali, Hrvatska ne, Hrvatska u suradnji sa brodogradilištem pošalje u Bruxelles plan restrukturiranja, koji nam se vrati i gdje nas ljudi ismijavaju, pa jel to normalno? Pa di je ministar Horvat, kako on uopće danas više može biti ministar, nakon što su nas ismijali u Bruxellesu i rekli, pa šta vi pričate, šte ćete vi graditi, kakve brodove, niste od 2010. ili 2012. napravili 3 boda godišnje, kako ćete to sada napraviti. O tome se radi, a naravno i država je i vlasnik brodogradilišta. Ono što želim reći, podržavam da se donese neovisno tijelo, podržite ga sa ga sa 2/3 pa će vam onda cijela Hrvatska javnost vjerovati da je to zbilja neovisno, a ne da želite staviti nekog svog. Podržavam i to da se smanjuje udio javnog duga u BDP-u i brže nego što to treba biti, ali isto tako podržavam da Hrvatska štiti svoj interes kroz radna mjesta, industriju i sve ono šta je vezano uz brodogradnju, a ne kupuje, a to smo vidjeli, nažalost u Zagrebu, gdje se politika vodi dam ti 100 kn, daj mi glas, kako n kraju se novac rasipa i kako se netransparentno po meni i nelogično troši novac poreznih poreznih obveznika. To se nažalost radi i na državnoj razini, jer prioriteti uopće nisu oni koji bi trebali biti. A i onda kada imate novac, kada se isplanira nešto dobro, neodgovornost dominira, evo, primjerice rekao sam jučer, HNS ko fol zainteresirani za našu djecu, budućnost i kurikularnu reformu, zaboravili su 8000 obitelji, gdje je tu odgovornost? Jel to fiskalan odgovornost, da ne potrošiš novce koje treba dati onima koji su najpotrebitiji. Naravno da se treba odraditi kupnja tableta, kompjutera, preko neko nekih javnih nabava 100 milijuna kuna, a to se ne bi zaboravilo, to je interes da se provede. To u biti, po mojem dubokom mišljenju i je ova cijela priča oko informatizacije, iza toga se skrivao ogromni biznis, vjerujte mi ogromni biznis, koji pokušava u naše škole, kroz foru, biti će vam bolje ugurati određene interese o kojima će se tek pričati. Pa jel nevjerojatno da baš ministrica Divjak dolazi sa fakulteta za informatiku, partnera ministarstvu itd. Probajte malo slušati šta ljudi govore, na koji način se škole opremaju, kako je nelogično, da se razredi razbijaju, prvi ima, treći ima, peti ima, drugi i četvrti nemaju, sve to meni izgleda kroz jednu laganu PR pričicu se veliki interes i biznis vrti iza toga. Ali se onda zaboravi gospođo iz HNS-a, zaboravi se onda 8 tisuća obitelji naj najpotrebitijih i tu se vidi koliko ste odgovorni i koliko je u biti Vrdoljaku bitno da li će netko i naša djeca da li će dobiti pomoć i da li će se napraviti nešto ili se neće napraviti. Mašite vi, mašite i smijte se vi gospođo iz HNS-a ali ljudi vide i svjesni su o čemu se tu radi, da se tu ne radi o nikakvoj dobrobiti za naše ljude i za našu djecu nego upravo suprotno. Tako da na kraju podržavam ovo što ministar radi, apeliram na njega još jednom razmisli da li je ovakva politika stiskanja produktivna, rekao sam, kupiš cvijet za 10 kuna, zatvori ti carina na dva tjedna dućan. Cvijet za 10 kuna. Da li je politika gdje ćete kazniti nekoga, evo jučer sam bio u jednom dućanu, kupovao sladoled i kaže mi žena pa daj napravite nešto, nemojte dozvoliti da nas kazne sa 300 hiljada kuna ukoliko imamo kunu, dvije manje u blagajni. Ja rekao, evo sutra dolazi ministar, prenijeti ću mu tu poruku. Nemojte to raditi, 300 hiljada je kazna maksimalna za manjak u blagajni. To je brutalno. Kakva se poruka tu šalje? Zbog toga što nismo odrađivali možda kvalitetno posao tijekom svjetskog prvenstva jer su vjerojatno i carinici gledali utakmice pa je bilo malo manje tiskanja. Ne mogu sada ispaštati svi oni koji rade svoje sitne male obrte … …/Upadica Reiner: Hvala./… Dajte da samo rečenicu završim. napravimo nešto što je logično. Hvala vam lijepa. će prilike sada u odgovorima za replike. Imamo više replika. Prva replika je poštovanog zastupnika Kreše Beljaka. Izvolite. **Beljak, Krešo (HSS)** Hvala vam lijepa poštovani potpredsjedniče Sabora. Kolega Maras, i drago mi je da ste ga upozorili. I meni to jer doista moram ga opet kritizirati. Kada govori o političkoj korupciji HDZ-a lijepo mu argumentirano ljudi iz HDZ-a odgovore. Kad govori o uhljebljivanju tisuća ljudi u županijama, u državnoj upravi opet mu lijepo kolege iz HDZ-a sa smijehom na licu odgovore. Kad govore o upropaštavanju brodogradnje, o krađi u Agrokoru a uporno govori o tome, lijepo mu kolege iz HDZ-a sa licem, sa osmijehom na licu odgovore. Pa kolega Maras, vrijeme je da prestanete vjerovati svojim očima i da povjerujete napokon HDZ-u. Hvala lijepa. Pa svašta smo se nagledali. Ja sam vjerovao kada je gospodin Šuker govorio i Sanader da nas kriza neće okrhnuti, zbilja sam vjerovao i nadao sam se da se to neće desiti. I rekao sa, ha gle, pa valjda ljudi znaju. Imaju tu odgovornost, narod ih je izabrao, oni su dobili mandat i imaju podatke. I kažu neće biti krize u Hrvatskoj. I kažem, hajde, vjerujem. Ali šta se desi 20%, …/Govornik se ne razumije./… 25 milijardi kuna. Dođu sljedeće. Kaže ma ne ove reklame oko tunela, otvaranja oko autocesta, pa to se tako redi, to je PR, to je struka, marketing FIMI-MEDIA. Ja kaže, gle zbilja moguće. Nisam bio toliko oko toga, možda zbilja se treba reklamirati i otvarati tako skupa autocesta, možda tu ne curi nikakav novac. Kad ono, vidite šta se desi. Pa ne mogu više Krešo, ja sam im vjerovao, ali ne mogu, evo mislim kako da vam kažem.

Ja sam povjerovao gospodinu Šukeru 2009. i gospodinu Sanaderu koji je bio njegov šef da nema krize. Ja se krize ne sjećam. Tuneli su se farbali ne dva nego četiri puta. Prodana je zgrada u Planinskoj i mislim da je kolega povrijedio… …/Upadica Reiner: Poštovani zastupniče Beljak, vi zlorabite instituciju povredu Poslovnika./… Ne, ali gospodin Maras priča o nekakvoj krizi, Hrvatska nikad nije bila u krizi. Uostalom

Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Branka Bačića. Izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Maras, ja sam već jutros rekao da je ovo sjajan prijedlog Ministarstva financija odnosno Vlade da Povjerenstvo za fiskalnu politiku čine ljudi koji dolaze od neovisnih državnih institucija. I podržavam i vaš stav. Dakle vi idete korak dalje. Vi kažete da bi bilo dobro da se to tijelo imenuje dvotrećinskom većinom. Ali znate za imenovanje bilo koga u ovom Saboru dvotrećinskom većinom potreban je jedinstven stav SDP-a. A vi znate da je to danas utopija. Vi se ne možete dogovoriti ni oko predsjednika svoga kluba, možete si misliti kako bi se dogovorili oko predsjednika ili članova Povjerenstva za fiskalnu politiku. Prema tome, od ovako jedne plemenite ideje mi bismo na kraju trebali jedno 2, 3 godine da se SDP usuglasi tko bi bio član tog povjerenstva i na taj način praktično bismo od ove kažem dobre ideje da to bude neovisno tijelo ne bi nikad imenovalo. Zato ostanimo radije na ovom rješenju, to je dobro za se nas. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor poštovanog zastupnika Marasa. **Maras, Gordan (SDP)** A ne, ne, kolega Bačić vi krivo čitate stvari. Vi ste pročitali u jednom dijelu nešto ali kada se radi o dobroj stvari tu je SDP vrlo jedinstven za razliku od vas čak ne treba niti klub se dogovoriti, ja sam siguran da će me svi u SDP-u podržati, ne treba nam ni klub za to. Kod vas je drugačija situacija, kod vas treba klub zato kaj tu jedno svira Culej, drugo Stier, treće Šuker, pa onda moraju svi doći kod Bačića da se dogovore. Jer da nema kluba pa kako bi se glasalo? Pa tko bi digao tu za Istanbulsku konvenciju da nema kluba? Pa sjetite se malo što se dešava. Pa upravo ovo što vi govorite je rak rana Hrvatske. To da ljude slobodomisleće kao što je Stier ste stavili u okove Kluba. Čovjek ne može više, ne može ni glasati za neke stvari koje bi htio možda.

Svaki put od kad ste govorili ste premašili vrijeme i to značajno, ajde. Dovoljno ste dugo ovdje… .../Upadica Maras: Značajno od 2-3 sekunde./... Nije 2-3 sekunde, ni iz daleka 2-3 sekunde, jer ja uopće ne reagiram kad ljudi 2-3 sekunde nego kad 20-30 sekundi premaše. Ali, idemo na slijedeću repliku. Poštovani zastupnik Nikola Grmoja. **Grmoja, Nikola (MOST)** Kolega Maras, vi ste pričali o odgovornosti. U RH nema niti fiskalne odgovornosti, niti političke odgovornosti. Naveli ste slučaj kolega iz HNS-a odnosno ministrice Divjak i njene odgovornosti što 8000 djece i obitelji nije dobilo na vrijeme udžbenike. Hoće li itko za to odgovarati? Neće. A prodavat će nam brigu za djecu. HDZ nam uvijek prodaje nekakvu priču o zaštiti nacionalnih interesa, o brizi za opće dobro. Nitko neće odgovarati. kluba, odnosno od 5 ljudi iz njihovog kluba, jedan je, znamo tko, trebala mu je jučer biti potvrđena optužnica, nije potvrđena. Znamo tko je predsjednik HNS-a, Ivan Vrdoljak. Jedan je komentator, čitao sama jutros kolumnu napisao, parafrazirao je arhimedov zakon. Kaže, što je tijelo političara koji podržava plenkovićevu većinu više uronjeno u probleme sa pravosuđem, ono istiskuje više ljubavi prema plenkovićevoj većini, što mu se olakšavaju ti pravosudni problemi.

Evo, tražim ministricu Divjak da podnese ostavku jer je prouzročila traumu i otežala učenje 8190 čini mi se djece, što je najgore, najpotrebitije djece, čiji roditelji nemaju prihoda, koji žive od socijalne pomoći. Ona je odgovorna za to i da ima i malo morala dala bi ostavku, a ne se još danas zezala vidim, po novinama i za neke druge stvari. Kaže, možda je tajfun kriv što nisu škole opremljene. Tako da sa te strane ja vas molim, prenesite to ministrici, da ima i malo morala dala bi ostavku jer mislim da bi tako pokazala da joj je zbilja stalo do djece, a ne do toga da zavrti neku svoju priču za koju ćemo tek saznati koja je. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Ivana Šukera. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. kolega Maras, meni nije jasno zašto vi toliko volite izvrtati ono što kolege govore. I prema tome, neću uopće o tome, nego o nečem drugom. Dakle, vi ste, Vlada u kojoj ste vi sjedili dva dana prije ulaska u EU donesli odluku o spajanju 3. maja i Uljanika kao mjeru restruktuiranja. Sad vaše kolege u Rijeci govore sasvim drugu priču. Vaše kolege iz vaše stranke. Vi ste, vi to jako dobro znate što znači dovodit ljude da utječu na nekakva tijela. Vi to jako dobro znate i zato govorite to iz iskustva. Međutim, ja iz kolegijalnosti, iz poštivanja ovoga neću govoriti o nekim stvarima. Ali ako nastavite ovako, vrlo rado ću ih dokumentirati. Prema tome, kolega Maras, dobro znate da ste prilikom donošenja proračuna 2012./2013. tada predsjednik vaše Vlade, gospodin Milanović rekao da je SDP-ova Vlada završila program restruktuiranja hrvatske brodogradnje. Rezultat tog restruktuiranja je vidite. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor poštovanog zastupnika Marasa. Hvala lijepa. Gospodine Šuker, vaše prijetnje me neće uplašiti. Slobodno vi govorite što god znate, što god vam je volja. To isto radim i ja. Znači od mene nećete čuti nikada rečenicu, pazi kolega Šuker šta pričaš jer bi mogao počet pričat. Pa dajte probajte malo zaštititi sebe i svoj dignitet. Pa nemojte sebe dovoditi u neugodnu poziciju. Budite slobodni, pričajte sve šta vas muči, šta znate, šta mislite da je krivo. To ja radim cijelo vrijeme, to ja radim cijelo vrijeme i neću stati. Tako da u startu vam kažem, olakšajte sebi, ispričajte sve što mislite da bi trebali pričati. Propjevajte. Možda bi bilo, pa pjevajte gospodine Šuker. Možda bi to neke stvari koje hrvatsku javnost zanima i za vrijeme Sanadera zanimalo. Hvala lijepo. Ajde, nemojmo iz kluba, molim vas. Idemo dalje. Pojedinačna slijedeća rasprava je poštovanog zastupnika Ivana Lovrinovića, međutim njega nema pa gubi pravo na govor, pa će slijedeći pojedinačno raspravljati poštovani zastupnik Ivan Pernar. **Pernar, Uvaženi predsjedavajući, uvažene dame i gospodo. Činjenica je da hrvatski proračun ima veliku rupu, figurativno rečeno. Odnosno ima puno veće rashode nego što ima prihode. ne čuje se./... E, ja bi molio samo gospodina Zekanovića, nemam ništa protiv vas, samo si slušalice stavite pa slušajte što vas zanima, hvala. Znači, problem je u tome što se dospjeli krediti, to sam već objašnjavao ne računaju rashode. To je jedan dio problema. Vi objašnjavate, gospodine Šuker da to nema problema s tim, da je to tako uvažena praksa da i firme ne vode dospjele kredite među rashode itd. Međutim, činjenica jest da kad vam kredit dođe na naplatu, to nije prihod. Vi nemate novac koji vam dolazi, vi morate stvoriti novac koji ćete morat isplatit za taj kredit. Isto tako, država je svjesno i namjerno određene tipove rashoda knjižila ne kao proračunske rashode, nego kao rashode brodogradilišta, željeznica, autocesta itd. Navest ću vam jedan primjer. Država je nedavno uzela 10 milijardi kuna kredita za refinanciranje dugova u autocestama, zapazite, država je uzela taj kredit 10 milijardi, država će vraćati tih 10 milijardi, međutim to se kaže u onom planu proračuna vele ne vodi kao državna zaduženja. Kako? Kako ako država i diže kredit i vraća kredit. Međutim, država to ne vodi, kažem još jednom, pod svoje zaduženje. Ja bih razumio recimo da država kaže: mi ćemo dić taj kredit umjesto autocesta jer su nam recimo povoljnije kamate pa će autoceste vraćat taj kredit pa iz tog razloga nećemo to knjižiti kao proračunski rashod na duge staze, odnosno kao zaduženje države. Međutim, kad država i uzima i vraća kredit ne vidim razloga zašto se to ne bi vodilo kao državna zaduženja. Navest ću vam drugi primjer, evo, znate i sami da su milijarde kredita izdane brodogradilištima u kojima je jamac država, to znate vi, to znam i ja. Ono što znate i vi i ja jest da ga brodogradilišta ne mogu vratit. Tko će vraćat te kredite? Vi ćete reći brodogradilišta, odnosno pravit ćete se da će brodogradilišta vraćat, međutim jasno je i vama i meni da će država vraćat umjesto njih jer ona za to nisu sposobna. Ona nisu sposobna niti trenutno poslovat niti sa nulom, a kamoli sa plusom koji bi omogućio vraćanje dospjelih kredita, međutim država ni te kredite za koje jamči brodogradilištima također ne vodi kao zaduženje države, već kao zaduženje brodogradilišta, iako je, ponavljam, država ta koja će ih na kraju vraćat. Isti opus moderandi nalazi se i u slučaju sa željeznicama. Željeznice dižu kredite, država ih vraća, ali država to ne vodi pod zaduženje države, već kao što sam objasnio, zaduženje nekakvih drugih subjekata. Kada se uzme u obzir činjenicu da se svi ti krediti koje sam sad naveo, autocestama, željeznicama i brodogradilištima ne vode pod zaduženje države, iako ih država vraća, a da se s druge strane glavnice dospjelih kredita samoj državi također ne računaju u proračunske, odnosno državne rashode, tada mi dolazimo do jedne iluzorne slike u proračunu, evo navest ću još jedan banalan primjer. Dospjele kamate se računaju kao proračunski rashod, ali vi imate jednu tezu koja se zove primarni suficit, vjerojatno se većina građana pita što je to primarni suficit? Pa primarni suficit je kada vi imate proračunske prihode i proračunske rashode, ali u te proračunske rashode ne računate ni dospjele glavnice kredite, ni dospjele kamate na kredite, niti dospjele kredite za sva državna poduzeća koja ih ne mogu vratit, a koje će država vraćat itd. i onda vi izađete pred medije i kažete mi imamo suficit proračuna. Pa kakav suficit proračuna kad je jasno da država se mora za 40 milijardi kuna zadužit samo ove godine? Kako? Zašto se, ako imamo višak u proračunu čemu onda 40 milijarde kuna država država mora uzet novih kredita? Nema logike. Naravno logika je tu tek onda kad se shvati način na koji se sam proračun zapravo slaže i kako se u suštini prikriva stvarno stanje. Jer da uistinu postoji suficit proračuna, kao što vlada zna često govorit, pa ne bi onda bio problem financirat proračunske rashode. Ne bi se onda govorilo a nema novaca za bolesnu djecu, nema novaca za tim hitne pomoći u Zaprešiću, nema novaca za plaće radnicima Uljanika itd. zašto se to govori ako novaca ima? I kada se sve ovo što sam naveo uzme u obzir, jasno je da ovaj zakon o fiskalnoj odgovornosti neće ništa riješiti, zašto? Zato jer on dozvoljava nastavak ovih knjigovodstvenih igara, nastavak zapravo muljanja, nastavak prikrivanja stvarnog stanja. I vi ćete onda reci, ne znam, vi se zadužite na godišnjoj razini za 40 milijardi kuna da biste pokrili sve državne rashode, a onda kažete imamo primarni suficit proračuna ili bacite drugu foru, a to je kao deficit je 2%. čemu onda zaduženje od strane države ove godine za 40 milijardi kuna ako je deficit samo 2%. e zato jer deficit proračuna, to sam objašnjavao, ne obuhvaća sve državne rashode. Vi imate masu državnih rashoda koje ne vodite u proračunske rashode. Ali kako je objasnio meni gospodin Šuker, on je rekao na jedan dosta onako slikovit način, on je objašnjavao zapravo da kad vi dignete kredit pa vam taj kredit dođe na naplatu, to onda nije rashod, nego kad vi vraćate taj kredit uzimanjem novog kredita vi zapravo refinancirate stari kredit, vi nemate kao novo zaduženje. U biti radi se o tome da živimo u dužničkom sustavu u kojem je novac dug i u kojem se obračunava kumulativno kamata na kamatu i to složeno ukamaćivanje zapravo čini da ukupni državni dug raste. To je ključna stvar, oni kažu recimo smanjili smo državni dug, ma kako ste ga smanjili? Vi ste samo napravili nekakvu preraspodjelu u knjigovodstvu i odjedanput vidite kaže, imamo za milijardu kuna manji državni dug, a dug nikad bio nije veći. Pa tako bi svatko mogao. To je kao da imate čovjeka koji ima recimo dospijeva mu na naplatu svaki mjesec 5000 kuna kredita, plaća mu je 6000, troškovi su mu recimo života 2000 kuna i onda on kaže ja sam u deficitu samo 1000 kuna odnosno, fali mi samo 1000 kn, jer oni krediti koji mi dolaze 5000 kn na naplatu, ma ja to u biti ne računam kao rashod ili ne znam kako. taj vaš model zabijanja glava u pijesak obiti će vam se u glavu, obija vam se već kod mirovinskih fondova koji traže zapravo da im država preda državnu imovinu, na ime državnog duga, zato jer su mirovinski fondovi svjesni toga, da država može održavati proračun samo beskonačnim zaduživanjem, odnosno, da nije u stanju vratiti svoje kredite, već samo uzima nove, sve veće i veće i time dug države postaje sve veći i veći. A kako je dug države sve veći, kako sve više milijardi ide stranim kreditorima, tako se povećava presija nad preostalim stanovništvom, koje već nije izbjeglo iz Hrvatske. To znači da se za 10 kn, 15 kn, 25 kn, zatvaraju poduzeća, odnosno, pekara, slastičarna, frizerski salon i još se pri tome i uvjerava nas, da će tim mjerama i na taj način državni proračun biti spašen. Gospodine Marić, možda nekog možete uvjeriti u to, kao što je i Linić svojedobno uvjeravao u to ljude, ali oni koji gledaju u širinu, koji razmišljaju malo apstraktnije od vas i vaših suradnika, mislim da njih u to ne možete uvjeriti, mene niste uspjeli uvjeriti i ja čekam dan, kada će konačno ova vaša politika biti u suštini poražena na izborima. Hvala. Hvala imamo 2 replike, prva je poštovanog zastupnika Mire Bulja. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Kolega Pernar, govorimo o zakonu o fiskalnoj odgovornosti, ali je činjenica da taj papir dobro je napisan, imamo povjerenstvo, lipo izgleda, lipa je, bilo predstavljanje ovoga zakon od strane ministra. Ali, je činjenica, da zbog neodgovornosti Hrvatska nema grama zlata, 15 tona su prodali zlato. Hrvatska narodna banka, imamo guvernera, koja je odgovorna za nestabilnost, koja se dogodila u slučaju Agrokora gdje, nalazi sustav mjenice bez pokrića koje Agrokor koristi, 10 milijardi kn. Dok u isto vrijeme šalju inspekcije Vrgorac vinogradarima, šta su obrali svoje grožđe i što radi vino, zbog toga što nisu prijavili 10 tisuća kn moraju platiti kaznu.

došli do toga da se proizvodnja vina doslovce prepolovila. Međutim, ovo ste zapravo odlično rekli, za mizerne viškove u blagajnama izdaju se …/Govornik se ne razumije./… kazne. A s druge strane imate nekog da ne kažem uhljeba u recimo gradu Đakovu, kojem dođe e-mail gdje piše daj isplati Jonesu Smithu 50000 eura na Kajmanske otoke, on isplati Jonesu Smithu 50000 eura i nikom ništa, pojeo vuk magare. Pa kaj ja, ja sam primio e-mail, pisalo u e-mailu, da piše ne znam, nečije ime, da ja I onda šta se dogaša? Ja bi razumio da je sustav drakonski pa neka kažnjava i onda ove za 10 kn viška, pa daj one koji stvore 50000 eura manjka, njih isto kazni, ali naravno, oni neće biti kažnjeni, biti će kažnjeni samo ova, sitna buranija ili sitne ribe, kako se već kaže. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Branimira Bunjca. **Bunjac, Branimir (Živi zid)** Hvala lijepa zastupniče Pernar. Znači mi živimo u sustavu, ako sam dobro razumio, u kojoj je državi dopušteno, da se beskonačno zadužuje kod banaka i da kredite refinancira kreditima. Ono što je paradoksalno u cijelom tom slučaju jest to da građanima nije dopušteno isti takav način otplate svojih dugova. Znači građanin kada ne može otplaćivati kredit, on jednostavno, uzme mu se sve što posjeduje. Pa nije u mogućnosti doći u hrvatsku banku ili neku drugu banku i reći dajte mi kredit s kojim ću otplatiti onaj stari kredit. Ne, njemu se uzima kuća, uzima mu se sva imovina, obrtna sredstva i tu se ustvari pokazuje, kako su banke, nekome majka a drugome maćeha i ustvari kako država traži od svojih građana da ispunjavaju one uvijete koje ustvari sama isto tako nije u mogućnosti napraviti. Hvala. Odgovor poštovanog zastupnika Pernara. **Pernar, Ivan (Živi zid)** Ukazali ste kolega Bunjac na farsu zvanu dug na dug, kamata na kamatu, beskonačno zaduživanje, model koji suštinski nije održiv, a to svako normalno zna. Ali, evo nas uvjeravaju glave, koji ovdje sjede, u većini su, da je taj model održiv, da on funkcionira, ne samo da funkcionira, da će funkcionirati u budućnosti i da ćemo upravo s takvim modelom na duge staze mi uspjeti i šta već. iz svih rezultata ove politike, možemo doći do zaključka, da nećemo, da će porezna presija biti sve jača, da će se gaziti sve manji i manji subjekti, da će se uvesti porez na nekretnine, da će jednostavno vladati jedan teror manjine nad većinom i to manjine koje upravljana iz vana, manjine koja ne poštuje volju naroda, manjine koja služi onima kojih nisu birali, koja služi Bruxellesu i Washingtonu a ne hrvatskim biračima, niti Hrvatskom saboru. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. I završno, u ime Kluba Mosta će govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj, izvolite. Hvala lijepo predsjedavajući. Uvaženi ministre sa svojim pomoćnicima, kolegice i kolege. Zakon Zakon o fiskalnoj odgovornosti, predviđa jedno tijelo, tj. predsjednika povjerenstva i tijelo koje će kontrolirati fiskalnu odgovornost. Činjenica je da imamo brojna tijela koja kontrolu i stabilnost financiju i fiskalnu odgovornost. Nažalost Hrvatskoj toga nema. Imamo odlično, na papiru ministre napisane zakone. Ali, se konstantno krši i Ustav. Možemo krenuti od početka. Ovdje je kolega malo prije Šuker kazao što se tiče HANFA-e da nije bilo izvješća. Ne, ja sam prije godinu i pol dana digao kaznenu prijavu protiv Vijeća za stabilnost koje je dozvolio i znao da Agrokor koristi 10 milijardi kuna mjenica bez pokrića. To je znala HNB, to je znalo Ministarstvo financija, to je znala HANFA koji su ujedno i članovi toga tijela Vijeća za stabilnost. Nitko ništa ne poduzima. Ali niste svi ovdje stručnjaci. Ja sam čovjek obično sa srednjom školom i mene dopalo da ja dižem kaznenu prijavu protiv te neviđene pljačke. Kad govorimo o brodogradnji, svake godine državna revizija u svojim izvještajima nama ovdje ukazuje da se milijarde kuna troše netransparentno sredstva koja se moraju trošiti namjenski. I ona to dostavlja svim institucijama. Vi ministre možete potvrditi da li je to točno ili netočno. Primjer, splitsko brodogradilište. Ne troši se za brodogradnju. Time urušavamo i financijsku stabilnost i gube se radna mjesta i obrazovna struktura koji studiraju brodogradnju, strojarstvo, školujemo ih bez toga da mogu raditi ovdje nego morat će ići u treće zemlje. Zbog čega brodogradnja ako novac država daje za brodogradnju Brodosplitu, a Brodosplit ne ulaže u brodogradnju. I to revizija svake godine nama daje u svome izvješću. Prema tome to je 1+1. To je apsolutna neodgovornost. Dok u isto vrijeme kad radnici traže svoja prava u stečajnom postupku, ne mogu ih ostvariti. Primjera, radnici Dalmatinke. Stečajni zakon tako kaže. Jesu oni u prvome redu vjerovničkom, ali ne mogu oni se naplatiti. Ne vidim razlog zašto ne bi tim ljudima država svoja potraživanja u stečajnom postupku kao vjerovnik ne bi oprostila. Niti radnicima Dalmatinke, niti Konstruktora, niti Dalmacijavina, niti brojnih drugih tvrtki kaštelanskih .../Govornik kad se kontroliraju blagajne, tj. fiskalne kase, e onda za 5 kuna kao što smo rekli, idu velike drakonske kazne prema ljudima koji imaju male obrte ili nešto slično. Zato imamo prema poljoprivrednicima u ovome slučaju, evo ljudi koji sada beru svoje vinograde, sad je berba. I napravit će nešto vina ako nisu prijavili da su vršili berbu, već im dolaze rješenja od 10 tisuća kuna da moraju platiti kaznu. Prema tome, sustav je naopako okrenut. Mi smo prenormirani. Prema malome čovjeku, prema onome koji mora na ruralnom području živjeti, imati potporu od tih inspekcija i financijskih službi iz drugih inspekcija, koja bi trebale dat savjetodavnu dužnost, savjete, a ne ih kažnjavati. I brojni ti obrti, OPG-ovi se zatvore i ljudi idu graditi, idu raditi gdje? Idu u Irsku. Temeljno pravo je naše ako parlamenta o ovome govoriti da je država kao sustav financijski se odnosi neodgovorno, ugrožava stabilnost RH od HNB-a, Ministarstva financija i HANFA-e. To je u slučaju Agrokora jasno vidljivo, a vi ministre Mariću o tome sve ste znali, niste govorili javno, niste nas upoznali kao saborske zastupnike, to i danas znate i nemojte tako da vodite državu. Hvala lijepa. Slijedeća će u ime Kluba zastupnika završnu riječ imati poštovani Ivan Pernar. Izvolite. Uvažene dame i gospodo, postoji poznato evanđeosko načelo da onakvim sudom kakvim budemo sudili i sami ćemo biti suđeni. Odnosno, da ne budemo licemjeri. Evanđelje nas poziva da ista pravila koja važe za nas same, da primijenjujemo i na druge. Međutim, mi danas u RH imamo situaciju da nas fiskalnoj odgovornosti uči gospodin Zdravko Marić koji je radio u Agrokoru, koji je znao ili morao znati što se u Agrokoru događa ili pak ako nije znao je zapravo opet u propustu što nije znao, odnosno čini se da onda u tom slučaju nije jednostavno imao kapacitet intelektualni da shvati zapravo što se događa. Sjećam se kad su rekli, ja mislim u novinama je to pisalo da nije bilo inspekcije nadzora u Agrokora 10 godina. Da oni sad kad su ušli, oni su svi u čudu. Kažu čudom se čude, nije im jasno kad kaže onaj je govorio svojedobno, ni me je jasno, onaj Raos književnik. I sad su oni, je li, njuškaju tamo, istražuju. Međutim, za razliku od Agrokora kojeg su inspekcije zaobilazile u širokom luku, danas država šalje inspekcije malim radnjama. U ribarnicu, u pekaru, u frizerski salon itd. I država uvjerava javnost da će poreznom presijom na najmanje privredne subjekte sa najmanjim prihodima hvatajući se za sitne račune uspjeti preokrenuti makroekonomske trendove, ono, ko ono sjećam se ono iz minusa u plus je bio jedan program. Tako možda i država misli da će proračunske rupe pokrit ovom masovnom poreznom represijom. Naravno, mi znamo da će se to neće dogoditi, a ja ću vas upozoriti na jedan problem. Vi znate i sami gospodine Marić, da ako vi kupite jedan proizvod za 10 kuna, prodate ga za 20 kuna, vi ćete morati odnosno neku robu, vi ćete morati platiti PDV na razliku u cijeni. Takva je priroda stvari. Ako vam je ulazni trošak za neku uslugu bio 20 kuna, vi ste na kraju tu uslugu mogli prodati za 40, platiti ćete OPDV na tih 20 kuna, to se zove dodana vrijednost. Međutim kada banka, strana banka u Hrvatskoj izda kredit od recimo milijun kuna i vi kroz kamatu vratite 2 milijuna kuna, banke ne mora platiti PDV na zarađenih milijun kuna. Zašto banka to ne mora? Dajte mi objasnite zašto strane banke u Hrvatskoj ne moraju platiti PDV na zaradu koju ostvare? E to je ono što meni nije jasno, gospodine Marić. Kako je to moguće? I naravno, ljudi se pitaju, ovi mali, pa zašto mene cijede za 10 kuna? Pa cijede tebe amigo, zato jer ne mogu ove velike. Ne mogu oni otići u Zagrebačku banku i reć vi ste, ne znam, državi dali 100 milijuna kredita, država vam je vratila 200, daj ti plati PDV kaj si zaradio. Ne može države to reći, zašto, zato jer ruka koja daje uvijek iznad one koja prima, zato jer stvarnu moć i vlast u Hrvatskoj imaju strane banke odnosno kreditori a ne narod. I Živi zid je nažalost jedina stranka u ovom Saboru koja govori o tom deficitu demokracije, tome da su sjednice Vlade lutkarska predstava, da premijer i ministri zapravo ne odlučuju o ničemu, da se sve odluke donose izvan granica naše zemlje i jedina smo nažalost stranka koja govori da novac kao dug odnosno sustav taj beskonačnog zaduživanja će na kraju dovesti u propast, da nije održiv. Iz tog razloga glasamo i glasat ćemo protiv svakog proračuna i protiv svakog plana financiranja koji je postavljen na ovakvim postavkama koje nam vi danas dajete a samim time i protiv ovog Zakona o fiskalnoj odgovornosti jer se on ne bavi centralnim pitanjem a centralno pitanje je tko stvara novac odnosno zašto ga država ne može stvarati, zašto može u opticaj ulaziti jedino putem kredita privatnih banaka, zašto država nije ta koja ga stvara a privatne banke potom raspodjeljuju? To su teška pitanja, ozbiljna pitanja na koja vi nažalost nemate odgovore, hvala.

Time zaključujem raspravu o ovoj točci a glasovat ćemo o njoj kad se steknu uvjeti.